poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje, lep dober dan! Začenjam 73. izredno sejo Državnega zbora, ki smo jo sklicali na podlagi prvega odstavka 58. člena in prvega odstavka 60. člena Poslovnika Državnega zbora. Obveščena sem, da se današnje seje ne morejo udeležiti naslednji poslanci: gospod Ferenc Horváth do 15. ure, mag. Dušan Verbič in Soniboj Knežak do 12. Na sejo smo vabili predstavnike Vlade. Vse prisotne še enkrat lepo pozdravljam! Prehajamo na določitev dnevnega reda 73. izredne seje Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste prejeli v petek, 7. maja, s sklicem seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena Poslovnika Državnega zbora in predlogov za širitev dnevnega reda seje nismo prejeli. Zboru zato predlagam, da za današnjo sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s sklicem. Prehajamo torej na odločanje, poslanke in poslance pa prosim, da preverite delovanje vaših glasovalnih naprav.

Pojav novih različic koronavirusa predstavlja veliko nevarnost za hitrejše širjenje okužbe. Če želimo zagotoviti dolgoročno obvladovanje širitve koronavirusa in s tem zagotoviti normalizacijo razmer, moramo zagotoviti sistem nadzora nad ukrepi, ki ne bo po nepotrebnem obremenjeval stroke in posameznika, ki bo izkoristil vse tehnološke možnosti in bo hkrati prispeval k vzdržnemu spoštovanju ključnih epidemioloških ukrepov. Vladni predlog spremembe Zakona o nalezljivih bolezni, ki je pred vami, ponovno uvaja nadzor nad izvajanjem karantene na domu. S predlagano novelo omogočamo, da bo NIJZ osebo, ki je bila v visoko tveganem stiku z okuženo osebo, oziroma bo policija osebo, ki prihaja iz območja z visokim tveganjem za okužbo, napotila v karanteno na domu na način, da bo ta oseba prostovoljno podpisala izjavo o karanteni na domu. Karantena na domu je ob izolaciji bolnih in ostalih splošnih ukrepih eden ključnih ukrepov za zajezitev epidemije. V praksi to pomeni, da se oseba osami na naslovu bivanja in omeji stike na tiste osebe, ki z njo živijo v skupnem gospodinjstvu za obdobje kužnosti, kot ga določi stroka. Glede na predlagane določbe zakona bo posameznika, ki bo prestajal karanteno na domu, lahko obiskal zdravstveni inšpektor in ugotavljal, ali se oseba nahaja doma oziroma na naslovu bivanja in spoštuje navodila NIJZ. Za nespoštovanje ukrepa so predvidene globe med 400 in 4 tisoč evri, kar določa že veljavni Zakon o nalezljivih boleznih. Za ta namen je predvidena vzpostavitev potrebnih evidenc, ki bo omogočala dosledno upoštevanje ukrepa. V primeru, da oseba odkloni podpis izjave, bosta NIJZ oziroma policija podatke o osebi nemudoma posredovala Ministrstvu za zdravje, ki bo z odločbo odredilo karanteno na domu. Zoper odločbo ni pritožbe, možen pa je upravni spor. Spoštovanje karantene na domu je bilo že do sedaj obvezno. Večina ljudi je to spoštovala. Razlika z veljavno zakonodajo je v tem, da bodo zdravstveni inšpektorji izvajanje tega ukrepa zdaj tudi sistematično preverjali. Še vedno ostaja v veljavi ureditev, da bodo vsi zaposleni, ki bodo napoteni v karanteno na domu, na podlagi dokazila dobili nadomestilo dohodka. Karantena na domu je bila pogosto predmet polemik, v katerih so se nekateri do tega ukrepa opredeljevali do največje možne kršitve gibanja posameznika, drugi pa jo razumejo kot dolžnost posameznika, da zaščiti druge pred možnostjo okužbe. Že od začetka epidemije smo znotraj pravnega sistema iskali ustrezno rešitev, ki bi bila enostavna in bi predvsem ljudi spodbujala, da ostanejo doma, če so potencialno kužni. S tem namenom so bila tudi uvedena potrdila, ki zagotavljajo nadomestilo dohodka. Vlada Republike Slovenije je Državnemu zboru predlagala, da se predlog obravnava po nujnem postopku, da bi se pravočasno preprečile težko popravljive posledice za posameznika, delovanje države in gospodarstvo, posebej ob zavedanju širjenja novih sevov. Ob upoštevanih zadnjih dogodkov, ki jim je Vlada sledila, je resorno ministrstvo pripravilo dopolnitve, ki so pred vami. Dopolnitve predloga Zakona o nalezljivih boleznih urejajo tudi pridobitev izjave o karanteni na domu preko informacijske rešitve, v katero bo lahko oseba podatke vnesla sama. V primeru prihoda iz območja z visokim tveganjem za okužbo bo to pomenilo razbremenitev policije na vstopnih točkah v Republiko Slovenijo in zmanjšalo administrativne postopke na mejah, kar bo vplivalo na čas vstopa v državo. Nove dopolnitve po seji Odbora za zdravstvo sledijo predlogom Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, s tem da se jasneje definira razmejitev med karanteno in karanteno na domu ter se jasneje določa postopek in pristojnosti napotitve oziroma odreditve karantene na domu. Na novo se določajo tudi podatki, ki jih pristojni organi pridobivajo ali pa oseba sama posreduje za pridobitev izjave o karanteni na domu preko informacijske rešitve. Hvala lepa. Hvala lepa, mag. Vindišar. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zdravstvo, zato za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici odbora, gospe Anji Bah Žibert. Izvolite. **ANJA Predsedujoča, hvala lepa za besedo. Odbor za zdravstvo je na svoji 52. nujni seji 10. 5. 2021 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije. Dopolnilno obrazložitev je v imenu predlagatelja podal državni sekretar na Ministrstvu za zdravje mag. Franc Vindišar, ki je danes tudi z nami. Poudaril je, da je novela Zakona o nalezljivih boleznih uvaja karanteno na domu in nadzor nad njenim izvajanjem. Predlog zakona določa tudi evidence, potrebne za nadzor in izvajanje karantene na domu kot prekršek. S tem se varuje zdravje vseh prebivalcev in preprečuje nadaljnjo širjenje covida-19, vključno z novimi različicami virusa SARS-CoV-2. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe gospa Špela Maček Guštin je povedala, da se s predlogom zakona uvaja posebna oblika karantene na domu, ki naj bi bila nekakšna izjema v zdaj veljavni ureditvi. Poleg posega v veljavni 19. člen Zakona o nalezljivih boleznih, se dodajajo še novi členi, določa pa se tudi poseben prehodni režim. Poleg vsebinskih pripomb se dodatne pripombe nanašajo predvsem na uvajanje novega instituta karantene na domu, ki je nejasno razmejen od splošne oblike karantene tako v smislu razlogov zanjo kot tudi postopka, in še posebej pooblastil organov, ki bi bili vključeni v ta postopek. vloženimi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin na matični seji odbora so bile nekatere pripombe ZPS že upoštevane in odpravljene. Mnenje Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je predstavil podpredsednik komisije Danijel Kastelic. Poudaril je, da je komisija predlog zakona obravnavala dvakrat in ga podprla z določenimi pripombami. Na seji komisije je bilo izpostavljeno vprašanje ustreznosti predvidene višine globe. Pripombe so se nanašale tudi na nabor podatkov za odnos v evidenco karanten na domu, ki jo vodi Inštitut za javno zdravje kot podlago za nadzor in spremljanje ukrepa karantene na domu. k predlogu zakona je podala tudi predstavnica Iniciative slovenskih zdravnikov. V razpravi so bili do predloga zakona kritični nekateri opozicijski poslanci, nasprotovali pa so tudi obravnavi po nujnem postopku. Opozorili so na mnenje Zakonodajno-pravne službe in pripombe, ki so bile predstavljene. Predlog je po njihovem mnenju nejasen, premalo konkreten, posega v načelo svobode gibanja, načelo pravne države, načelo enakosti pred zakonom, načelo enakega varstva pravic in načelo legalitete. Zakon je po njihovem mnenju v neskladju z ustavo. Kot neprimerna ocenjujejo pooblastila NIJZ in policije za napotitev v karanteno. Nasprotnega mnenja so bili koalicijski poslanci, ki predlog zakona s predlaganimi amandmaji podpirajo. Strinjali so se, da se besedilo predloga zakona do seje Državnega zbora lahko še dopolni in izboljša. Boj z epidemijo zahteva določene ukrepe, ki niso bili sprejeti le v Sloveniji, ampak tudi širše. Mnoge države so sprejele bistveno hujše ukrepe, kot smo jih mi. Koalicijski poslanci so tudi zavrnili očitke opozicije, da se pri epidemiji in pripravi zakonov ni upoštevala stroka. Posebej so tudi poudarili, da ima vsakdo pravico in dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred boleznimi. Odbor je sprejel vse amandmaje poslanskih skupini koalicije. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga skupaj in jih sprejel. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo še enkrat dajem gospe Anji Bah Žibert, predstavila bo stališče Poslanske skupine SDS. Izvolite. Hvala lepa še enkrat. Varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi obsega sistem družbenih, skupinskih in posamičnih aktivnosti ter ukrepov za njihovo preprečevanje, obvladovanje, zdravljenje in odstranjevanje njihovih posledic. Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi ter hkrati dolžnost varovati svoje zdravje in zdravje drugih pred temi boleznimi. Država pa je dolžna v takšnih primerih zaščititi prebivalstvo na način, da uvede vse potrebne ukrepe. In ravno to tudi izvajamo. Karantena je protiepidemični ukrep in jo moramo v tem smislu tudi razumeti. Gre za enega najstarejših in učinkovitih ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Pojav novih različic virusa SARS-CoV-2 predstavljajo veliko nevarnost za hitrejše širjenje okužb. Zato je nujno striktno upoštevanje epidemioloških navodil, ko gre za osebe, ki so bile v stiku z okuženo osebo ali prihajajo iz ogroženih območij, da ostanejo v karanteni na domu na način, da niso v stiku z osebami, ki niso člani njihovega gospodinjstva. Novela, ki jo danes obravnavamo, tako uvaja karanteno na domu in nadzor nad njenim izvajanjem. Eden od ključnih ciljev je sodobneje opredeliti obveznost posameznikov zaradi zagotavljanja splošnega varstva prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi. Zakonska novela tudi določa nujne evidence, potrebne za nadzor ter spremljanje ukrepa, in določa neizvajanje karantene na domu kot prekršek. Podobne rešitve imajo tudi države v naši soseščini, denimo v Nemčiji so dopolnili Zakon o varovanju in preprečevanju nalezljivih boleznih pri ljudeh, ki opredeljuje zaščitne ukrepe za preprečevanja širjenja covida-19. Med ukrepi je tudi prepoved izhoda iz stanovanja. Zakon tudi določa, da se posameznike ali ustanove, ki kršijo določila zakona oziroma zaščitne ukrepe, kaznuje z denarno kaznijo. Za določene kršitve zakon celo določa tudi zaporno kazen, na primer za namerno širjenje nalezljive Novela zakona z izvajanjem karantene na domu, ki jo danes obravnavamo, pri katerem se oseba, ki je bila v visokem tveganju z okuženo osebo ali prihaja iz območja visokega tveganja za okužbo, osami za čas najdaljše inkubacijske dobe bolezni, tudi zagotavlja, da se nalezljiva bolezen ne širi v delovnem okolju, kar je tudi pomembno za naše gospodarstvo. Predlagane zakonske rešitve bodo prispevale k boljšemu obvladovanju nalezljivih bolezni in s tem k javnemu zdravju prebivalstva Slovenije ter vzdržnosti zdravstvenega sistema. Ob vsem tem, spoštovani, pa tudi danes ne pozabimo na cepljenje, ki bo odločilno pripomoglo, da bomo zopet v polni meri zagnali vsa področja življenja in se vrnili nazaj v prihodnost. Hvala lepa. HEFERLE:** Naslednji bo stališče Poslanske skupine LMŠ predstavil gospod Robert Pavšič. Izvolite. Kolegice in kolegi! Poslovnik Državnega zbora je jasen. Ob razdelitvi mest v delovnih telesih je treba upoštevati velikost posamezne poslanske skupine in razmerje med poslanci koalicije in opozicije. namesto tega koalicija s podporniki že skoraj dva meseca, 49 dni, blokira polnopravno delovanje opozicijskih poslancev v delovnih telesih. Koalicija s podporo Desusa in SNS si prisvaja mesta in predvsem glasove, ki ji ne pripadajo. Tudi na matičnem odboru, Odboru za zdravstvo, na katerem poslanci LMŠ zato nismo sodelovali. Obstoječe stanje, kjer glasovi niso porazdeljeni sorazmerno med opozicijo in koalicijo, namreč postavlja pod vprašaj ne le legitimnost odločanja delovnih teles, temveč celotnega zakonodajnega postopka. Zato tudi protest LMŠ. Doseči želimo odpravo tega neustavnega položaja. Čeprav smo pri tem ostali sami, nam ni težko. Verjamemo, da delamo prav. Kakšne bodo posledice za nas, za stranko, pa nas ne skrbi. Cilj je namreč pomembnejši: zaščita demokracije in njenih vrednot. Tudi novela Zakona o nalezljivih boleznih sodi v kategorijo nelegitimnih zakonodajnih postopkov, če zanemarimo, da gre še za enega v vrsti skrajno škodljivih predlogov. Je najmanj ustavno sporna, saj posega v temeljne človekove pravice in svoboščine. Številne določbe so nejasno določene in prepuščene svobodni interpretaciji, ampak to je pri tej vladi in pri tej koaliciji postalo že samoumevno. Tako kot vrsta neustavnih in podtaknjenih zakonov v tako imenovanih PKP paketih. Spomnimo se le nekaterih preteklih: dodatna neutemeljena policijska pooblastila, s katerimi bi lahko policija vstopala v stanovanja posameznikov; sporna obdelava identifikacijskih podatkov; želeli ste uzakoniti tudi določbo, s katero bi lahko Vlada omejila ali prepovedala zbiranje ljudi na zasebnih krajih in prostorih; uzakoniti ste želeli tudi abnormalne kazni za ljudi, ki se z vami ne strinjajo. In še bi lahko naštevali. Sami ste pripravili prvo besedilo zakona, ki ga boste danes obravnavali, ki pa je bilo tako slabo spisano, da ste sami vložili novo besedilo, ki je z zakonodajno-pravnega vidika predlagane rešitve sicer malenkost izboljšalo. Vendar so vsebine katastrofe vseeno ostale enake. V LMŠ si bomo še naprej tudi z obstrukcijo delovnih teles prizadevali odpraviti neustaven položaj v Državnem zboru. To pa ne pomeni, da bomo vladi Janeza Janše olajšali delo. Ravno nasprotno! Še bolj podrobno ji bomo gledali pod prste.

Spoštovana gospa podpredsednica, drage poslanke, spoštovani poslanci, gospod državni sekretar s sodelavko, ostali prisotni lepo pozdravljeni! Karantena je pomemben ukrep pri obvladovanju nalezljivih bolezni, pri obvladovanju epidemij in to ne more biti sporno. Sporno pa je, da se o karanteni pogovarjamo 14 mesecev po izbruhu epidemije. To kaže, da se ne ve, kaj so prioritete v tej državi in kaj so prioritete pri obvladovanju epidemije, kar nenazadnje kažejo katastrofalni rezultati obvladovanja epidemije. Ko smo slišali, da v Državni zbor prihaja neka novela Zakona o nalezljivih boleznih, smo se vprašali, kaj v tem trenutku najbolj ne deluje. In na prvo mesto smo dali neustrezna komunikacija in informiranje državljank in državljanov, ki ni verodostojno, ki ni sistematično na način, da zbuja zaupanje z lastnim vzgledom, in ki je ves čas pod presijo političnih interesov. Torej smo pričakovali, da bo predstavljen mogoče nekoliko boljši model, kako komunikacijsko obvladovati epidemijo, da bodo prsti politike odstranjeni, pa tega v tej noveli zakona ni. Potem smo se vprašali, kaj je mogoče druga prioriteta. To je jasno, Slovenija je kakor marsikatera druga država enostavno zamudila z ugotovitvijo, da se okužbe dogajajo bolj ali manj v zaprtih prostorih. Namesto da bi motivirali državljanke in državljane, pojdite ven, jasno povedali, da je možnost okužbe zunaj minimalna strokovne organizacije celo ugotavljajo, da se v zaprtih prostorih dogodi 7 tisoč proti eni okužbi zunaj ‒, je Slovenija še kar naprej vztrajala pri striktni prehudih policijskih ukrepih izven prostorov, izrekala neustrezne, nemogoče kazni ljudem, ki so pojedli štručko skupaj s svojo družino, in uvajala ukrepe, ki jih je kasneje Ustavno sodišče razveljavilo. In zelo previdno začela razmišljati, kako obvladati aerosole ob tem, da še sedaj vladajoči ne dovolite, da bi svoje mnenje argumentirano, slišano, tako da bi učinke povedali tisti, ki to obvladajo. To so inženirji. In dobili smo nekaj pred nas, kar bi bilo pričakovano na začetku epidemije, kako bolje v tej državi izpostaviti sistem karantene. Takoj moram povedati, da v tem trenutku Socialni demokrati niti ne vemo, o čem točno se pogovarjamo, zato ker je na odboru in tudi danes bilo povedano, da po sami seji odbora so še nastajali neki dokumenti. Nam ob vsem iskanju danes v tem trenutku niso dosegljivi. Ker nam niso dosegljivi! Ali vi mislite, da je sprejemanje zakonov zasebni hobi te trenutne vlade, da poslankam in poslancem namigujete, da bomo dobili neke boljše, novejše, tokrat ustavne rešitve, in jih poslanke in poslanci ne vidimo nikjer. To je izrazita degradacija dela parlamenta, ki je nad vlado! Ta parlament izvoli vlado, obnašate pa se, kakor da ste podrejeni v celoti. In to, kar ste napisali v osnutku oziroma v predlogu, ki je nam dosegljiv, ne vemo pa, če je zadnja verzija, grobo posega v pravico do svobode gibanja, ki je zajamčena z 32. členom Ustave. Ja, ta pravica je lahko omejena na pregleden, razumljen in sorazmeren način, ampak tega v vaših predlogih ni. V vaših predlogih so rešitve, na katere je tudi Zakonodajno-pravna služba opozorila, da obstaja velika verjetnost, da so ustavno sporne s 14. členom Ustave, ki govori o enakosti pred zakonom, 2. členom Ustave, ki govori o načelu pravne države, in 22. členom Ustave, ki govori o načelu enakega varstva pravic. Torej sprejeli boste nekaj, kar bi morali sprejeti, če je potrebno, že vsaj deset mesecev prej. Ker ni mogoče opraviti resne strokovne razprave tudi tako, da strokovnjaki povedo, ali je rešitev verjetno ustavno sprejemljiva, in ker obstaja velika verjetnost, da boste ponovno ugotovili, da ste stopili čez upravni rok. In niti tokrat ne bo opravičila od vas. Tako delujete. In zato ne uspemo. Hvala vam.

Amandmaji, o katerih se je uvodoma govorilo, so vloženi v skladu s Poslovnikom Državnega zbora. Če so poslanci nevešči ali pa se ne pripravijo dovolj za sejo, to ni zdaj naš problem, ne moremo pa govoriti in ne more nekdo govoriti v tem državnem zboru, da amandmaji niso vloženi, če ti so in so vloženi v skladu s poslovnikom. Torej, ne govorimo nekaj na pamet, ampak govorimo o vloženih amandmajih in to je pomembno tudi za državljanke in državljane, da vedo. Moj postopkovni predlog pa je, da pozovete predstavnika SD, ki je predstavil stališče, da se obrne na spletne strani oziroma e-klop. Hvala lepa. hvala lepa. Gospa Anja Bah Žibert, to v resnici, po moji oceni ni bil korekten postopkovni predlog. Vse to bi lahko vi v razpravi obrazložili, v resnici ste pa komentirala stališče Poslanske skupine SD, ki je pač tako, kakršno je bilo, je bilo, kajne. Razprave so zato, da se demantira kakršnekoli navedbe iz stališč poslanskih skupin. Še vseeno bi želel postopkovni predlog mag. Židan. Izvolite. SD):** Spoštovana podpredsednica, prosim, da informirate predsednico Odbora za zdravstvo, da če se ona počuti na svojem odboru kot bog, ki deluje tako ali drugače, mora, kadar je plenarka, o pravilnosti ali nepravilnosti odločati tisti, ki vodi to sejo, in da naj ne izkorišča poslovniških določb, tudi kar se tiče tega predloga, kar je podala, za razpravo s posameznimi poslanci. Najlepša hvala. hvala lepa. Saj sem jo že opozorila. Razprave so zato, da se komentira stališča poslanskih skupin in mislim, da lahko nehamo. Gospa Anja Bah Žibert, če imate postopkovni predlog v zvezi s postopkom … / oglašanje iz dvorane/ Pa prosim, če poveste, kje je bil postopek vodenja seje kršen, drugače vam bom dala opomin, ker bo to že druga zaporedna kršitev. Samo v opozorilo, dobronamerno. Izvolite. Je, spoštovana, moj predlog, postopkovni in še enkrat, jaz nisem govorila o vsebini, jaz sem govorila o tem, da je bilo rečeno, da amandmaji niso vloženi. Amandmaji so del postopka in tudi te točke dnevnega reda in ti amandmaji so bili vloženi v skladu s Poslovnikom Državnega zbora in noben ne more govoriti, da ničesar ni, če je. Sicer vi radi rečete, da nekaj je »no paper«, pa čeprav ni, ampak tokrat pa je, pa vi trdite, da ni. In samo o tem sem govorila. Me ne zanima, kako se kdo opredeli, pa vsebina, ampak samo, da imamo vsebino, za katero se pravi, da je ni. To je del našega postopka, ker bomo o amandmajih tudi odločali. O tem sem govorila. Hvala lepa. Še enkrat. Gospa Anja Bah Žibert, 69. člen Poslovnika, ki opredeljuje postopkovni predlog, nalaga poslancu, da mora govoriti o uporabi poslovnika.

v imenu poslanske skupine izrazil v svojem stališču. Tukaj ne gre za noben postopek, gre za izraženo mnenje skozi stališče poslanske skupine in jaz sem vas prej opozorila, da ne zlorabljate postopkovnega predloga za to, da polemizirate s stališčem poslanske skupine, in vam izrekam na tem mestu opomin. Zdaj bi pa predlagala, da končamo s temi postopkovnimi predlogi

Zadnje leto dni vse politične skupine rade načno svoje nagovore na način, da je epidemija covida-19 razkrila to ali ono. Da so, recimo, verige globalnega kapitalizma silno ranljive za preskrbo in da moramo zato graditi sklenjeno narodno gospodarstvo, kot pogosto poudarjamo v Levici. Ali pa, da se zasebno zdravstvo z zdravstvenimi izzivi 21. stoletja ni sposobno soočati, da se je v epidemiji covida-19 sesulo in da kar potrebujemo, je No, danes obravnavamo novelo Zakona o nalezljivih boleznih, ki bi jo lahko umestili v kategorijo, epidemija covida-19 je razkrila, le da v tem konkretnem slučaju obupno podnormiranost zakonske materije, ki je bila dolgo zanemarjena. Leto in pol si je vlada Janeza Janše vzela za to, da to zakonsko materijo pripravi, in na mizo smo dobili torej novelo v današnji obravnavi, ki je dolga borih sedem členov in je

te novele je Zakonodajno-pravna služba obesila naslednje karakterizacije: da je polna nejasnih in nedefiniranih pojmov, da so znotraj samega zakona protislovja, da so notri prekrški za kršenje pravil, ki sploh definirana niso, da je vključena noter pravica do nadomestila za karanteno, ki sploh ni jasno določena in sploh ne vemo, po kateremu zakonu se uveljavijo te pravice. Hkrati v zakonu, gospe in gospodje, uvajate neke izjave, ki niso ne odločba, ne priporočilo, ne nič. Skratka, rabili ste sredi epidemije debelo leto in pol za poseg v Zakon o nalezljivih boleznih in ko ste vendarle s tem posegom prišli v Državni zbor, se je izkazalo, da ste prinesli skrpucalo. A glavno vprašanje in glavni problem tega zakona niti ni pravnoformalno in strukturiranje njegovih določb, ampak je vsebinsko. Dolga zgodba. Na kratko, v teh vaših sedmih določbah v osnovi ne počnete kaj dosti drugega, kot uvajate možnost karantene, čeprav ni bila razglašena epidemija. In še ta karantena naj bi se odrejala mimo epidemije, še enkrat poudarjam, na pobudo Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V prevodu – Janez Janša in njegov nameščenec Milan Krek bosta povedala, epidemija gor ali dol, če se bo nekega človeka zaprlo v njegovo stanovanje. To seveda zelo težko beremo kot kakršenkoli resen resen ukrepi prot epidemiji in popravo Zakona o nalezljivih boleznih tam, kjer bi ga bilo potrebno popraviti. Prej gre za poseg v državljanske svoboščine, ki so Janezu Janši tako zelo ljubi in ki pod krinko epidemije covida-19 na veliko izvaja po celotni državi. Na drugi strani pa gre tudi za razredni ukrep. Razglasitev epidemije za sabo potegne precej konkretne posledice. Recimo, za javne uslužbence, ki delujejo v stiku z okuženimi s covidom-19 v danemu konkretnemu slučaju, njim pripada v zdravstvenih domovih, domovih starejših in tako dodatek po kolektivni pogodbi za delo v epidemiji covida-19. Če pa imamo opravka torej z nalezljivo boleznijo, ki je dovolj huda, da bi vlada Janeza Janše ljudi pošiljala v karanteno, pa hkrati po mnenju te vlade ni dovolj huda, da se zaposlenim v zdravstvenih in skrbstvenih inštitucijah izplačuje dodatek. Kaj naj si torej mislimo o taki zakonski spremembi? Precedens smo videli že v jeseni letošnjega leta, ko je bila situacija že zdavnaj zrela za razglasitev epidemije, pa je Vlada z njo kar zavlačevala in zavlačevala. Razglasila jo je šele sredi oktobra. Zakaj? Ja zaradi tega, ker ji je škoda vsakega denarja za dodatek za delo v epidemiji, če ta dodatek prejemajo običajni zaposleni: bolničarji, medicinske sestre in tako naprej. Po drugi strani ji ni nikakor škoda denarja za reševanje kapitala, kar je še eden izmed leitmotivov, ki ga lahko razberemo iz aktualnega posega v Zakon o nalezljivih bolezni. imamo bolezen, vlada Janeza Janše bi ljudi pošiljala v karanteno, hkrati jih pa ne bi zaščitila na način, da bi zaustavila industrijske cone, če bi bilo to potrebno, kot vršimo to diskusijo že v zadnjem letu dni v okvirih razglašene epidemije. In v Levici bomo glasovali proti. Hvala lepa. Naslednja je na vrsti gospa Iva Dimic. Predstavila bo stališče Poslanske skupine NSi. Izvolite. Spoštovana podpredsednica, spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! Zagotavljanje splošnega varstva prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi je v zadnjem letu zaradi epidemije covida-19 postalo prioritetna naloga Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Vlade Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za izobraževanje in ostalih zdravstvenih in socialnih inštitucij, kakor tudi nas, posameznikov, državljanov Republike Slovenije. Pojav novih različic oziroma mutacij SARS-CoV-2 predstavlja veliko nevarnost za hitro širjenje okužbe, hkrati pa zahteva striktno upoštevanje epidemioloških navodil. Osebe, ki so bile v stiku z okuženo osebo ali prihajajo iz ogroženih območij, verjetno smo vsi seznanjeni s stanjem in razsežnostmi epidemije v Indiji, ostanejo v karanteni na domu na način, da niso v stiku z osebami, ki niso člani njihovega gospodinjstva. Novela Zakona o nalezljivih boleznih, ki jo danes obravnavamo, uvaja karanteno na domu in nadzor nad njenim izvajanjem, ne glede na to, ali je bila oseba v karanteno napotena s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, policije ali na drug način. Novela določa tudi evidence, potrebne za nadzor in spremljanje ukrepov in določanje neizvajanja karantene na domu kot prekršek; določa strokovne podlage za spremljanje odločitev Vlade Republike Slovenije; določa osebne podatke, ki se pridobijo za namen priprave izjave o karanteni na domu. Predlog spremembe zakona temelji na načelih, kot je načelo upravičenosti do varstva pred nalezljivimi boleznimi in okužbami; načelo sorazmernosti, kar pomeni, da zakon ne posega prekomerno v pravice posameznika; načelo solidarnosti, kar daje prednost javnemu interesu pred interesom posameznika za zagotavljanje učinkovite zdravstvene zaščite skupnosti kot celote. Zagotovo je ob pojavu epidemije izjemnega pomena osebna odgovornost, v prvi vrsti do samega sebe, prijateljev in tudi do širše družbe. Temu smo bili priča v zadnjem letu, ko so se okužbe zaradi raznih praznovanj, dogodkov, martinovanj na določenih območjih Slovenije hitreje širile. SARS-CoV-2 je nov virus, ki smo ga v zadnjem letu nekoliko bolje spoznali, vendar je zaradi hitrega mutiranja in vedno novih različic še vedno uganka za znanstvenike, zdravstvene delavce in ljudi. Zdravstvenim delavcem in vsem, ki so se v tem letu nesebično razdajali preko svojih zmožnosti, se v imenu Nove Slovenije ponovno zahvaljujem, saj se za vaš trud in nečloveške napore ne moremo nikoli dovolj zahvaliti. Iskrena hvala vam. Želim si, da bi ob upoštevanju ukrepov kot so nošenje mask, razkuževanje rok, vzdrževanje ustrezne varnostne razdalje in predvsem cepljenje, kmalu zaživeli, kot smo pred letom dni. Ko dosežemo precepljenost, pa resnično upam, da se vrnemo v življenje, kot smo ga poznali pred dvema letoma. Vsi si želimo druženja, sproščenih in pristnih odnosov ter dopustovanja, ki pa bo mogoče le, če bomo vsi odgovorni

Hvala za besedo. Lep pozdrav prav sem prisotnim! Novela Zakona o nalezljivih boleznih je ena izmed mnogih zakonskih sprememb, ki so se v zadnjem letu zvrstile kot odgovor na epidemijo covida-19. Poleg spopadanja s številnimi posledicami za državljane in gospodarstvo ter poskusa omilitve teh posledic se zdi, da nove različice omenjenega virusa podaljšujejo epidemijo in nas usmerjajo k iskanju novih in podaljševanju že preverjenih rešitev za uspešen izhod iz trenutne krize. Te se v noveli, ki jo obravnavamo danes, nanašajo predvsem na bolj praktično in podrobno ureditev karantene na domu. Novela Zakona o nalezljivih boleznih namreč uvaja karanteno na domu in nadzor nad njenim izvajanjem. S predlogom zakona se ureja tudi vodenje evidenc, ki so potrebne za nadzor ter spremljanje ukrepa karantene na domu. S sprejetimi dopolnili na matičnem odboru so bile odpravljene nekatere pomanjkljivosti, ki so bile nujne zaradi morebitnega napačnega razumevanja začasne omejitve svobode gibanja na način, da so sedaj v dopolnjenem predlogu določeni jasni kriteriji, kako in v katerih primerih se ukrep lahko določi tudi, ko ne gre za kugo, virusno hemoragično mrzlico ali povzročitelja druge nalezljive bolezni, za katero je razglašena epidemija. Prav tako je natančneje opredeljeno, kaj se šteje za stik s povzročiteljem nalezljive bolezni in kdo ter kdaj določi območje z visokim tveganjem za okužbo. Območje z visokim tveganjem za okužbo s povzročiteljem posamezne nalezljive bolezni in morebitne izjeme od karantene za osebe, ki prihajajo iz teh območij, bo določala Vlada na podlagi epidemiološke ocene inštituta, pristojnega za varovanje javnega zdravja, podatkov Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni ter drugih kriterijev za določanje območij z visokim tveganjem za okužbo. Z nekaterimi sprejetimi dopolnili se v obravnavani noveli sledi celovitemu urejanju napotitve v karanteno na domu na enem mestu. Zato je predvidena pridobitev izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu preko informacijske rešitve, s katero se bo oseba lahko nepreklicno zavezala, da bo v času trajanja karantene na domu ostala na naslovu bivanja, ki ga je sama izbrala in navedla v izjavi, ter omejila fizične stike z osebami, ki ne živijo v istem gospodinjstvu. Z nekaterimi dopolnili se je uredil tudi način osebne vročitve izjave oziroma vročitve na elektronski naslov osebe. Tako je v dopolnjenem predlogu določeno tudi, da je izjava nepreklicna. Pomembna novost je tudi podaljšanje časa, v katerem bo mogoče pridobiti tudi potrdilo o karanteni na domu v primeru visoko tveganega stika z osebo, okuženo z novim koronavirusom. Ta čas se podaljšuje do konca leta, s čimer se upravičencu omogoči daljši čas za uveljavljanje pravice do nadomestila plače. Zavedajoč se dejstva, da je Slovenija le ena izmed mnogih držav, ki jih je epidemija prizadela, in dejstva, da potrebujemo sorazmerne ukrepe, ki so sprejeti z namenom varovanja zdravja vseh državljank in državljanov Republike Slovenije, bomo v Poslanski skupini Stranke modernega centra predlog zakona podprli. Hvala lepa. Gospa Maša Kociper bo predstavila stališče Poslanske skupine SAB. Izvolite. **MAŠA Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! S spreminjanem Zakona o nalezljivih boleznih se v tem mandatu ne srečujemo prvič. Lahko bi celo rekli, da je omenjeni zakon na prvem mestu lestvice najpomembnejših zakonov v zadnjem letu. Vlada je namreč vanj posegala skoraj z vsakim protikoronskim paketom. V SAB tako seveda nismo pozabili vaših predlogov o širitvi policijskih pooblastil in zamisli o omejitvi in prepovedi zbiranja ljudi na zasebnih krajih in prostorih, ki so se po čudežu in očitno nenapovedano zbrali ob protikoronskih zakonih. Pa na primer ideja o kaznovanju posameznikov, ki ne spoštujejo omejitev zbiranja ljudi na javnih krajih, in tistih, ki javno pozivajo h kršitvi prepovedi zbiranja in zbiranja organizirajo. organizirajo. Tokrat pa je pred nami, in to po nujnem postopku, nova novela; novela, ki sicer zasleduje cilj uspešnega boja z epidemijo, a hkrati ustvarja nedomišljene pravne podlage za kaznovanje državljanov. Po mnenju Zakonodajno-pravne službe je predlog Vlade nejasen, premalo konkreten, posega v načelo svobode gibanja, načelo pravne države, načelo enakosti pred zakonom, načelo enakega varstva pravic in načelo legalitete. V opoziciji se zato upravičeno sprašujemo, ali tudi ta zakon prinaša ukrepe, ki posegajo v človekove pravice in svoboščine na način, ki niti slučajno ni dovolj domišljen in je prekomeren. K takemu razmišljanju nas spodbujajo določbe zakona, ki je danes pred nami in ki predvideva visoko stopnjo vključenosti policije v odrejanje karantene in celo nek nove pojem obstoja nevarnosti epidemije, za katerega ni nobenih dodatnih obrazložitev, kaj ta pojem sploh pomeni in po kakšnem postopku se obstoj nevarnosti epidemije sploh lahko presoja. In še nekaterim spornim idejam, nekatere so bile že v preteklosti preizkušene, pa niso bile sprejete, se v tej zadnji noveli z nekaj lepotnimi popravki obeta, da bodo prešle skozi parlamentarno sito. Kaj lahko po vsem tem času in po vseh teh odločitvah Ustavnega sodišča sploh še naredite, da boste sprejeli odločitve, ki bodo vzdržale ustavnosodno presojo? Ali še vedno mislite, da lahko epidemijo zajezite z zaostrovanjem ukrepov in s posegi v številne ustavno varovane pravice in načela? To je pomembno zlasti ob dejstvu, da je bilo potrebno kar 174 dni, da ste ugotovili, da ukrep omejitve gibanja v nočnem času, tako imenovana policijska ura, ne deluje in je zaradi pomanjkanja dokazov o njegovi učinkovitosti zelo verjetno nesorazmeren in nesorazmerno posega v človekove pravice. Epidemija se po vaših besedah, spoštovana vlada, umirja, vi pa še kar menite očitno, da boste vladno priljubljenost zvišali z represivnimi ukrepi, ki se sprejemajo po nujnih postopkih, pri čemer so ti ukrepi nedomišljeni, slabo obrazloženi, poleg tega pa obstaja velika možnost, da bodo v novi presoji na Ustavnem sodišču tudi ti spoznani, da so v neskladju z ustavo. In nenazadnje; medtem ko sem mi prepiramo o predlogih, ki ne izkazujejo več prav nobene očitne potrebe po interventnosti, zdravstveni sistem še vedno bije svojo bitko. Situacija na področju dostopnosti do zdravstvenih storitev, kar je ena od kritičnih točk zdravstvenega sistema in zdravstva sploh, pa je še vedno nevzdržna, luči izboljšav na koncu tunela pa še ni na vidiku. Posledice na različnih področjih pa bodo dolgotrajne. Posledice dolgotrajnega zaprtja izobraževalnih ustanov bodo na otrocih in mladih vidne še dolg leta. Priča smo namreč največjemu upadu gibalne učinkovitosti slovenskih otrok, odkar se ta sploh spremlja. Otroci so zaradi nastalih razmer v vse večjih stiskah, tesnobni, jezni, nestrpni, apatični, anksiozni in v depresiji, za učenje od doma so porabili več časa, a pridobili manj znanj. To so njihove besede. Več je tudi samomorov, psihiatrične ustanove in klinike pa so polne, polne so tudi čakalne vrste. Nadalje. Starostniki. Strokovnjaki zaznavajo veliko porast osamljenosti in želje po socialnih stikih. Med epidemijo namreč niso bili možni obiski v domovih za starejše, prav tako se starostniki niso mogli obiskovati med seboj, med prijatelji in v družini. Posledice pa so nekateri starostniki plačali z življenjem in tako so drugi starostniki izgubili tudi številne znance in prijatelje. Kot izjemno problematičen se je izkazal še en vidik – anomalije pri izplačevanju dodatkov dodatkov za delo med krizo. Drugače povedano, nesramno visoki dodatki za izbrance, ki segajo tudi do več tisoč evrov visoko na eni strani, ter nekaj 10 evrov visoki dodatki za tiste, ki so delali ‒ nekateri med njimi ‒ neposredno z obolelimi v sivih in rdečih conah. Seveda je pomoč ljudem v času epidemije nujna in edino prav je, da so tisti, ki so bili v prvih bojnih vrstah, tudi nagrajeni. V PS SAB vašega predloga ne bomo podprli. Hvala lepa. Gospod Branko Simonovič bo predstavil stališče Poslanske skupine Desus. Izvolite. Hvala lepa za besedo, podpredsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim! Danes je pred nami dopolnitev Zakona o nalezljivih bolezni, ki je žal nujna, če želimo imeti pod nadzorom stanje v državi, kadar se taka bolezen pojavi. Tu ne gre le za bolezen covid-19, temveč tudi za morebitne pojave drugih nalezljivih bolezni v prihodnje. Žal zakon neizogibno posega v določene pravice, zato je prav, da k spremembam pristopim previdno in sorazmerno. Predlagana sprememba zakona tako z namenom varovanja zdravja vseh prebivalcev uvaja karanteno na domu in nadzor nad njenim izvajanjem. V ta namen bo vzpostavljena evidenca, ki bo tak nadzor omogočala. Z nadzorom bodo zdravstveni inšpektorji ugotavljali, ali se ukrep dosledno upošteva. Spoštovanje ukrepa karantene na domu je bilo seveda že do sedaj obvezno, če je bila oseba vanjo napotena s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, policije na meji ali je oseba sama ostala doma, ker je dobila obvestilo z aplikacije Ostani zdrav ali neposredno od okužene osebe. Večina ljudi je ukrep upoštevala. Z uveljavitvijo tega zakona bodo zdravstveni inšpektorji izvajanje tega ukrepa zdaj tudi sistematično preverjali, kajti le na način, da se ukrepa, kadar je ta izrečen, držimo vsi, bo le-ta tudi dejansko učinkovit. Trenutno se namreč soočamo še s pojavom novih različic virusa SARS-CoV-2, ki predstavljajo veliko nevarnost za hitrejše širjenje okužbe. Oseba bo ponovno v karanteno napotena s strani NIJZ ali policije s podpisom izjave o seznanitvi z napotitvijo karantene na domu. Za osebe, ki izjave ne bodo podpisale, novela zakona določa, da se jim izda odločba Ministrstva za zdravje. Zakon opredeljuje tudi informacijsko rešitev, ki bo postopke odrejanja karantene poenostavila. Poseganje po tovrstni informacijski rešitvi bo v prihodnje med drugim pohitrilo postopke pri prehajanju meja, kar je gotovo pozitivno pozitivno in dobrodošlo. V okviru obravnave predloga zakona na matičnem delovnem telesu so bili sprejeti vsi predlagani amandmaji, kar je pomembno z vidika pripomb Zakonodajno-pravne službe. Predstavnik predlagatelja je v razpravi tudi povedal, da se v luči pripomb Zakonodajno-pravne službe lahko dikcija do obravnave predloga zakona na seji Državnega zbora zbora še izboljša in to seveda pozdravljamo tudi z današnjimi amandmaji. Pomembno je, da je zakonska ureditev vsebinsko in procesno jasna. V Poslanski skupini Desus bomo danes ta predlog podprli. Podprli ga bomo v želji, da bodo pravila jasna in se jih bomo vsi držali. Podprli ga bomo s ciljem, da zatremo širjenje bolezni in se stanje v družbi čim prej normalizira. Hvala lepa. Mag. Branislav Rajić bo predstavil stališče Poslanske skupine nepovezanih poslancev. Izvolite. **MAG. Hvala lepa. Dober dan vsem! Že dobrih štirinajst mesecev koronavirus intenzivno kroji naša življenja in naše politično delovanje, posledično za vedno spreminja ustaljene vzorce naših ravnanj. Trend ustavljanja in preprečevanja širjenja virusa je trenutno pozitiven, kar nas vse skupaj navdaja z optimizmom, da se počasi vračamo v stare življenjske tirnice, a z novo družbeno-politično epidemiološko izkušnjo. Ta je sicer bila zahtevna, neizprosna, hkrati pa nam je pokazala, kako pomembni sta družbena in politična kohezija pri njenem premagovanju. Karantena je ukrep, ki je pripomogel k zajezitvi širjenja virusa, a je njegova učinkovitost bila odvisna od normativne urejenosti in umeščenosti na krivulji kazalnikov števila okuženih. Moramo si priznati, da je v epidemiološko najzahtevnejših situacijah bila zmeda okoli ustreznosti ureditve karantene tako velika, da je onemogočala učinkovito nadzor nad njenim izvajanjem. Večkrat se je že v okviru protikoronskih zakonov poskušalo na zakonski ravni urediti to vprašanje, a so poskusi pokazali na jasno potrebo, da se mora to vprašanje urejati v primarnem zakonu o nalezljivih boleznih in da dosedanji poskusi niso bili optimalni, saj se jih je v vsakem nadaljnjem protikoronskem zakonu popravljalo za nazaj ali prikrajalo za naprej. Danes se končno, četudi parcialno, odpira ta zakon in smiselno ureja odrejanje karantene na domu in izvajanje nadzora. In da ga je vendarle pripravilo resorno Ministrstvo za zdravje in ne represivno Ministrstvo za notranje zadeve, ki se je k temu vsililo v prejšnjih protikoronskih paketih. Predlagana ureditev še vedno ni optimalna, na kar s svojimi pripombami opozarja tudi Zakonodajno-pravna služba, a je pripravljena do te mere, da zagotavlja splošno varstvo prebivalstva pred nalezljivo boleznijo in določa nujne evidence za nadzor nad izvajanjem karantene na domu. Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in okužbami, ima pa hkrati pravico in dolžnost pred njimi varovati svoje in zdravje drugih. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev bi si želeli, da smo to dejstvo ponotranjili do točke zavedanja, da je zadostna precepljenost edina prava rešitev za premagovanje epidemije, da bomo s svojim ravnanjem in upoštevanjem smiselnih ukrepov pripomogli k vrnitvi v stare, normalne življenjske tirnice, ko bomo lahko v miru spili kavo, se odpravili na izlet brez potrdil o upravičenosti prehajanja regijskih meja, končno spet obiskovali gledališča ter kulturne in športne prireditve. Državljanke in državljani si to več kot zaslužijo in od nosilcev odločanja to tudi upravičeno pričakujejo. Apel o tem smo nepovezani poslanci včeraj naslovili tudi na Vlado. In ker lahko dosledna zakonska ureditev karantene na domu in nadzor nad njenim izvajanjem k temu pripomore, v Poslanski skupini nepovezanih poslancev predlogu zakona ne bomo nasprotovali. Hvala. Hvala lepa. Še kot zadnji je na vrsti gospod Jani Ivanuša. Predstavil bo stališče Poslanske skupine SNS. Izvolite. Spoštovana podpredsednica Državnega zbora, spoštovani prisotni! Vsebina zakona odraža aktualno stanje oziroma duh časa, v katerem smo, v katerem se nahajamo. Vlada dela v okviru svojih zmožnosti, kar se vidi tudi pri tem zakonskem besedilu. Trenutno veljavna določila o karanteni več kot očitno ne zadoščajo več glede na stanje, ki ga imamo v družbi. Okužena oseba ima poleg pravic tudi veliko obveznosti, ki pa se ne izvajajo dosledno. Dolžnost vsakega državljana je, da s svojim odgovornim ravnanjem poskrbi za varnost drugih sodržavljanov. Problem, ki ga vidimo na tem mestu, je ta, da se vsi ti ukrepi želijo kirurško opredeliti v zakonu iz razloga, ker ljudje več ne spoštujejo pravnega reda. Prav tako veliko državljanov nima več nobenega odnosa do uniformiranih poklicev in javne uprave. Določene skupine vidijo teorijo zarote in se začnejo namerno obnašati konfliktno in izzivajo provokacije uradnih oseb. S tem rušijo državno ureditev. V svojo obrambo se sklicujejo na človekovo pravico do svobode gibanja ter zbiranja in združevanja. Hkrati pa te osebe pozabijo na 16. člen Ustave, ki govori o tem, da se v določenih primerih lahko prav te pravice omejijo. Če bi ljudje spoštovali ukrepe, ki jih sprejema oblast, verjamemo, da danes ne bi sprejemali tega zakona. Na tem mestu pozivam državljane, naj izkažejo primeren odnos do uradnih oseb, saj so navsezadnje njihovi državljani. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa tudi vam. S tem smo zaključili s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in prehajamo na razpravo o členih in vloženih amandmajih. V razpravo dajem 1. člen ter amandma Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo razpravljati? Vidim, da je interes, zato odpiram listo. Prosim, prijavite se. Imamo tri prijavljene razpravljavce. Prvi dobi besedo dr. Franc Trček. Izvolite. Ja, hvala za besedo. Stališča so se končala z »Vlada dela v okviru svojih zmožnosti« – očitno imamo težave z zmožnostmi. mesecev po tem, ko smo večino časa bili v nekem stanju epidemije, pogosto stanju lockdownov, se poskuša urejati problematiko karanten. Ne vem, kaj ste delali leto dni. Leto dni nam krožijo, zlasti v industrijskih obratih kot eni glavnih žarišč. Vlada ne dela zgolj v okviru svojih zmožnosti, ampak dela v okviru svoje, pa bom rekel evo, ker sem Miho pogledal, ideologije. To je ideologija neke palice. Navsezadnje vam je tudi Državni svet vljudno povedal, da se malo zberite, glede tega. Če se dotaknem kršitve ukrepov. Ja kdo so bili pa glavni kršitelji ukrepov v zadnjih 14 mesecih? Kdo se je tam mi skoraj dihati nismo smeli na balkonu brez maske ‒, kdo se je sprehajal pod mojo rojstno vasjo in kršil ukrepe? Kdo se je sprehajal ‒ kje že ‒, tam, pri Šentvidu in kršil ukrepe? Kdo je šel k tašči na vikendico, v mojo rojstno Belo krajino travo kosit? Kateri župan z Dolenjske je šel golf igrat v Prekmurje? Ministri te vlade, podpredsedniki te vlade, predsednik te vlade, žoltomodri župani. In potem problemi z narodom. Najverjetneje bi bilo treba 85 % nas zamenjati. Na samem odboru se je govorilo o vsem živem, najmanj se je pa govorilo tem, kar je Zakonodajno-pravna služba zelo izpostavljala. Mi imamo že 15. mesec nekega nerazsvetljenega absoluta, ki bo kar z nekimi odloki vladal in upravljal to državo. Zakoni so izrazito podnormirani, nejasni, z več kot jasno dikcijo ustavne spornosti. Tudi novi zakon, 2 milijardi, ki jih potrebuje zdravstvo za infrastrukturo, 9. členov ‒ še manj, se mi zdi, 7 ‒, prehodne odločbe, gor, dol, zbetoniralo se bo, kdo pije, kdo plača, kdo bo nadzoroval – briga nas. Po drugi strani pa državljana bomo, ne vem kaj, najrajši kot baterijsko rejo kur nas zaprli – ali kaj? In potem se čudite, Meni se postavlja vprašanje, zakaj nismo precepljeni kot Izrael, ko bi lahko bili. Tudi to vprašanje, ki ga je Dejan naslavljal. Danes imate tudi točko dnevnega reda, hočeta novega državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje. Saj ne vem, kaj dela Jelka Godec … Žan Mahnič se ukvarja z varnostnimi vprašanji ali tam dobesedno ščije po vseh nas po Twitterju? Vinko Gorenak ‒ kaj dela? Piše kolumne kot državni sekretar, pa neko gospo iz Zakonodajno-pravne službe imate, tudi kabinetno državno sekretarko, pa take zmazke od zakona dobimo ven. Mislim! Se mi zdi, da je neka epidemija, s katero imamo mi težave, ta vlada in da moramo čim prej to epidemijo premagati. Hvala. Hvala lepa. Naslednji razpravljavec je gospod Miha Kordiš. Izvolite. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Hvala za besedo, predsedujoča. Točka, okoli katere ne more biti polemike, je dejstvo, da je Zakon o nalezljivih boleznih podnormiran, kot se je izkazalo v epidemiji covida-19, celo zelo hudo podnormiran. Ampak vlada Janeza Janše si je, ne glede na silovitost epidemije, vzela kar leto in pol, da je v Državni zbor prinesla novelo, ki naj deficitarno stanje Zakona o nalezljivih boleznih odpravi. Kako? Tako, da je spravila skupaj 7 členov, ki so obupno situacijo v Zakonu o nalezljivih boleznih prej poslabšali kot izboljšali. Ta novela vlade Janeza Janše ne rešuje nobenega od perečih problemov, ki jih Zakon o nalezljivih boleznih ima, vsebuje pa v osnovi eno temeljno rešitev, ki to ni, da se lahko ljudem, posameznikom, odredi karantena na domu, tudi če epidemija ni razglašena. In ta karantena se lahko odreja na podlagi inputa, ki ga bo na Vlado prinesel Nacionalni inštitut za javno zdravje. Ali, če vam prevedem, gospe in gospodje, v konkretno situacijo – Milan Krek in Janez Janša bosta državljankam in državljanom – epidemija gor ali dol, naj obstaja ali ne – lahko zaukazala, da ostanejo doma in jih zaprla v njihova lastna stanovanja. Kako zelo je to problematično z vidika poseganja v državljanske svoboščine, mi ni treba izpostavljati. Smo videli že položnico za dostavljavca hrane, poskuse bankrotiranja taksistov, ki se postavijo vladi Janeza Janše in njenim norim ukrepom po robu in tako naprej. Kar se mi zdi pomembneje izpostaviti, je drugi del te enačbe, pogosto malo bolj skrit, in sicer v zadnjem letu dni vlada Janeza Janše zasleduje dve temeljni prioriteti, to je, da samo sebe betonira na oblasti, sočasno ko pleni skupna sredstva državljank in državljanov, vse ustvarjeno bogastvo in ga pretaka v žepe kapitalističnega razreda na splošno. Iz tega naslova smo dobili več kot milijardo in 700 milijonov evrov težko reševanje zasebnega pa petkrat manjši znesek, ki je šel državljankam in državljanom v obliki raznoraznih solidarnostnih pomoči. Pri Zakonu o nalezljivih boleznih, kot so ga prinesli v Državni zbor, s to logiko še nadaljujejo. Predvideva ta vladni popravek, da bomo imeli tako hudo zdravstveno situacijo, s katero bo treba državljankam in državljanom odrejati karanteno na domu ne glede na to, ali je epidemija razglašena ali ne, hkrati pa ta situacija magično, čudodelno ne bo tako huda, da bi zdravstveni proletariat, kot so bolničarji, medicinske sestre v zdravstvenih domovih pa v domovih starejših bili upravičeni do kriznih dodatkov, ki jim v razmerah epidemije pripadajo po njihovi kolektivni pogodbi. Pa se varčuje na delovnih ljudeh! Na delovnih ljudeh se varčuje tudi še drugače, ne finančno, na račun njihovega zdravja. Če namreč epidemija ni razglašena, se bomo zelo težko pogovarjali o tem, da je potrebno zamejiti širjenje okužb, recimo, na delovnih mestih, da je potrebno zaustaviti industrijske cone, ker se delodajalci, prenekateri, požvižgajo na zdravje svojih zaposlenih; vse, kar jih zanima so dobički, ki jih lahko iz njih izžamejo. Pa spet epidemija gor ali dol. Tako, da ta vladni šalabajzerski in tudi pravnoformalno obupen poseg v Zakon o nalezljivih boleznih pretanjeno zasleduje tudi razredno agendo, ne samo agendo posega v državljanske svoboščine in v omejevanje njihovega gibanja. Še teh 7 členov, ki sem jih opredelil kot šalabajzerske – poglejte, kaj je o njih povedala Zakonodajno-pravna služba: da so tukaj notri nejasni in nedefinirani pojmi, da so znotraj samega zakona protislovja, da so predvideni prekrški za kršenje pravil, ki sploh definirana niso, notri je pravica do nadomestila za karanteno, ki ni jasno nikakor določena, niti ne vemo, po katerem zakonu se uveljavljajo pravice, hkrati se uvaja neke izjave, ki niso ne odločbe, ne priporočilo, ne nič. Skratka, leto in pol je vlada Janeza Janše rabila za popravke Zakona o nalezljivih boleznih, ki niso nikakršni popravki, ampak neko grozno šalabajzersko skrpucalu, vsebinsko osnovano na tem, da se ljudem omejuje gibanje ne glede na to, ali epidemija je ali epidemije ni, in da se tudi v razmerah epidemije kapitalizmu omogoča nadaljevanje njegovega normalnega

In zakaj smo v vrhu Evropske unije po umrljivosti prebivalcev? Zaradi seveda nesposobnosti te vlade, zaradi njene kratkovidnosti in predvsem pohlepa. Pohlep je pa tisto, kar to vlado žene in smo priča ugrabljeni državi. Popolnoma ugrabljeni. Bom povedala, zakaj. Zato, ker se kar naprej soočamo z neustavnimi določbami, potem zlorabo policije, ki napada državljane, ki bi jih morala ščititi, in tudi tukaj v tem zakonu bi kar lahko … Komaj smo preprečili, da bi nam vdirali v domove in sami odločali, pa kazni za jedenje bureka in tako naprej. Skratka, kaj je počela Vlada leto in pol? Namesto da bi takoj na začetku postavila nek zakon za preprečevanje nalezljivih bolezni, je sejala zmedo, širila je paniko, zmedo, kaos, šolniki niso vedeli v nedeljo, ali bodo v ponedeljek šole delale ali ne, ukrepi so popolnoma nejasni, zato ker seveda obvladovanje epidemije ni prioriteta te vlade, ampak popolnoma druge stvari. Se pravi, napadi. In trobila, ki preusmerjajo pozornost, želja po prevzemu vsega, razprodaja državnega premoženja, izdaja nacionalnega interesa, sumljivi biznisi z nabavo medicinske opreme, bogatenje posameznikov na račun državljanov in državljank, uničenje eksistence, neskončne smrti starostnikov, stiske v družinah, kjer vemo, da narašča družinsko nasilje, samomori, psihološke stiske, bolezni in tako naprej. Skratka, zloraba epidemije za prevzem oblasti in uvedbo neke totalitarne družbe, ki si je res ne želimo. Totalitarnost se kaže tudi v tem parlamentu v okviru nedemokratičnosti, saj ste vzeli glasovalne pravice opozicijskim poslancem. Tudi videlo se je danes v razpravi, kako se napadajo stališča drugih poslanskih skupin, potem zloraba medijske mreže strankarskih trobil, celo želje po prepovedi parlamentarne stranke srečujemo, kar je res isto kot v nacistični Nemčiji v 30. letih prejšnjega stoletja. Zraven pa imamo seveda popolnoma strokovno katastrofo. Vemo, kako vam je Kacin vodil poročanje, ko reče: »Gremo se malo hecat,« sedaj vam bo komentator Nove24 naprej vodil cepljenje, vmes pa ljudje umirajo. Umirajo starostniki v domovih, v bolnicah se širijo okužbe. In ne mi govoriti, mislim, res neokusno, ko slišim, oprostite, poslanko Nove Slovenije, joj, mi se ne moremo dovolj zahvaliti medicinskemu osebju. Ne moremo! Hvala, ne! Ampak plačati jih je treba, spoštovana. Hvala se ne maže na kruh. Ko predlagamo krizni dodatek za medicinske sestre, vi vsi na desni glasujete proti.(oglašanje iz dvorane) Pa jim poglejte v oči, ko boste prišli na pregled! Pravite, da je kaznivo namerno širjenje okužbe. Kako pa na to odgovarjajo predstavniki Vlade? Kako je Koritnik hodil nohtke rihtat? Kako je Logar čakal v galeriji na svoj pozitiven test? Hojs, kako je hodil okoli? In kdo je hodil smučat v Kranjsko Goro? Pa na Hrvaško? Pa kot je rekel prej kolega, kosit travo k tašči, medtem ko so državljani in državljanke bili doma. In še nekaj, da naj ne pozabimo, v PKP-jih smo vedno predlagali stoodstotno nadomestilo za karanteno zaposlenih. Ti hodijo bolni, okuženi delat zato, ker že s tako nizko plačo ne morejo preživeti, če bi dobili samo 80 %. Ne! Ta ukrep ni bil sprejet. Naslednji protikoronski ukrep, naj se delodajalcu za reševanje delovnih mest doda določba, da vsaj tri mesece po tej odločbi ne more odpuščati zaposlenih. Kaj se je zgodilo? Tri firme so pobrale vaše dodatke za kapital in odpustile delavce. Mislim, pa kako lahko ljudem pogledate v oči! Poleg tega, da naj omenim še ubogo kulturo, ki hira, gledališče ni dovoljeno, koncerti niso dovoljeni, športne prireditve ne, ampak sekretarka na Ministrstvu za kulturo pa reče, da maše, verski obredi pa so. In gledamo slike brez zaščitne opreme. Pa dajte no! Nehajte z ideologijo … /izklop Hvala lepa. Čas se vam je iztekel. Ker je interes za razpravo še, odpiram nov krog prijav. Prosim, prijavite se. Imamo

bi še enkrat zavrteli te razprave, bi lahko hitro ugotovila, da pravzaprav s samim predlogom zakona nimajo kaj dosti oziroma niso imele kaj dosti. Jaz se vedno znova, tudi v kakšnem družinskem ali prijateljskem krogu, pogovarjam z ljudmi in se sprašujemo, kaj pravzaprav vodi posameznike oziroma kaj jih vodi k temu, da vidijo vse negativno, črno, vsi so sovražniki, če ne notranji pa zunanji. Kaj je s temi ljudmi, da je v njih taka zagrenjenost in sovraštvo? To se tudi jaz velikokrat sprašujem. Sovraštvo je eno najmočnejših čustev in zagotovo, če politiko preveva sovraštvo, se moramo resno vprašati, saj pri takšnih trenutkih ne pomaga niti ustava več, tudi zakoni ne. ko sovraštvo dobi krila, takrat ni poti nazaj. Ampak pustimo to. Gremo k noveli zakona. Izredno slabo je, če določen del politike o vseh ukrepih, ki se sprejemajo v tej državi za zaščito prebivalstva, zato da se ne širi epidemija, pandemija, se pravi nekaj, kar ni samo v naši državi, ampak tudi širše, da se vsak ukrep ocenjuje kot neko zlo, negativen, nepotreben … Seveda to vedno potem za nazaj; da ta ni nič prinesel, ta ukrep ni nič prinesel, na drugi strani pa se kar z nekim delnim nasmeškom šteje število obolelih ali pa celo umrlih. Poglejte, karantena je samo eden od epidemičnih ukrepov in nesramno je, da nekdo operira s karanteno kot ukrepom, da se želi nekomu jemati človekove pravice in da se ga zapira. To je ukrep, ki je v nekem trenutku potreben, tak ukrep so že poznali v preteklosti, na tak način so se tudi pomagali zoper posamezne posamezne nalezljive bolezni, hude bolezni, številni so umirali. Seveda pa karantena ni edini ukrep. Hvala bogu imamo že cepivo, ki je videti, da je učinkovito, in upam, da bo tudi kos različnim oblikam ali različicam, za katere nekako slišimo, da prihaja žal tudi v našo državo. Se pravi, upamo lahko, da bomo s precepljenostjo tudi kos tej epidemiji. Ampak ukrepi se niso sprejemali zato, da bi se ljudem nekaj jemalo, ampak da bi se jim v bistvu pomagalo, da se celotni družbi pomaga boriti zoper ta virus. virus. Izrečeno je bilo, da se epidemija izrablja za prevzem oblasti. Saj se hecate! To je izrekla kolegica Violeta Tomić. Vi dobro veste, kako je potekala ta menjava oblasti, ampak nehajte že očitati tej oblasti, je sestavljana iz strank, ki so dobile svoj volilni rezultat na volitvah in tako kot vi vseskozi govorite, da imate podporo. Oprostite, Violeta Tomić, ampak mi smo zmagali na volitvah. Število mojih glasov je, ne vem, ene petkrat večje kot vaše, to tako je. Bili ste špicenkandidat neke politične opcije v Evropi, pa veste, kaj se je z vami zgodilo na evropskih volitvah. Tako da nehajte vseskozi operirati z nami kot nekimi sovražniki, sovražno stranko, nesposobnežih, šalabajzerjih in tako naprej. Najhuje pri vsem tem pa je, da vidim, da niti amandmajev niste pogledali. Kolega Kordiš govori še o situaciji, ko je Zakonodajno-pravna služba dala pripombe na amandmaje, še preden smo jih obravnavali na odboru in ki jih imamo danes. Vsi ti sledijo mnenju Zakonodajno-pravne službe. In zato se amandmaji tudi vlagajo, da se zakon izboljšuje. Enkrat vam ni všeč, ker se amandmaji vlagajo, da se zakon izboljšuje, drugič spet govorite o tem, da ne naredimo nič, da bi bil zakon boljši. Te stvari so se uredile in jasno se je sledilo Zakonodajno-pravni službi in se je na ta način tudi predlog zakona izboljšal. Ampak nehajte s temi šalbajzerji in tako naprej. Še najmanj pa s strani tistih, ki so lajkiči totalitarcev. Hvala lepa. Repliko ima gospod Kordiš. Izvolite. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Hvala za besedo. Noben amandma, ki pride pet pred dvanajsto v Državni zbor, ne more spremeniti dejstva, da smo imeli več kot leto dni v paci novelo Zakona o nalezljivih boleznih v razmerah epidemije covida-19 in da je potem prišla v Državni zbor z borimi 7 členi in da so bili ti členi medsebojno v totalnem nasprotju, postopki niso bili določeni in tako naprej. to je šalabajzerija, ne glede na to, koliko amandmajev nato nanje še nakopičiš. Niti ni prva, verjetno tudi ni zadnja šalabajzerija vlade Janeza Janše, saj imamo nabavo zaščitne opreme in s tem povezano korupcijo, do cepljenja pa presežne smrti v domovih starejših občanov. Ključen poudarek, ki sem ga pa dal in v stališču poslanske skupine in v svoji razpravi, pa niti ni formalističen, ampak je vsebinski. V osnovi želi vlada Janeza Janše si s posegom v Zakon o nalezljivih boleznih zagotoviti način, s katerim lahko ljudi zapre v stanovanje, in temu reče karantena, medtem ko sočasno pa industrijskih obratov ne bi zaprli, čeprav se ravno tam širi epidemija covida-19, verjetno tudi kakšna druga bolezen. Saj je normalno, tam pride do največ interakcije. Zakaj tega ne želi storiti zaradi tega, ker se kapitalistična mašinerija mora obračati, čeprav na račun delavskega razreda samo zato, da prijatelji vlade Janeza Janše lahko žanjejo svoje profite, ne glede na to, če gre ali če ne gre za neke družbene nujne panoge. In to je problem te karantene v Zakonu o nalezljivih boleznih. Ali bi morala biti opredeljena karantena v Zakonu o nalezljivih boleznih in ali bi morala biti opredeljena bolje? Da! Ampak tako kot povsod drugod, ste tudi vi to situacijo izrabili za to, da ste karanteno odvezali od epidemije, od neke resne osnove, na podlagi katere lahko obravnavamo kot ukrep za zaščito javnega zdravja in zdravja posameznikov, in jo vzpostavili kot nekaj, kar se lahko dela mimo epidemije covida-19. Ali drugače, in kar naj nadomesti siceršnje debate in ukrepe, ki so v razmerah širjenja nalezljive bolezni nujno potrebni. In to daleč, daleč presega; niti se ne začne, niti se ne konča pri odreditvi karantene mimo razglašene epidemije, ampak se začne pri družbenih institucijah. Še najbolj ravno pri gospodarskih institucijah. Ampak tega se pa vi, gospe in gospodje, ne želite dotikati, znova ponavljam, ker bi to pomenil poseg v dobičke kapitala, zato da se zaščiti zdravje velike večine državljank in državljanov, ampak kaj takega seveda ni na dnevnem redu vlade Janeza Janše. Ta raje delavski razred ogroža in ga pleni, kot da mu pomaga.

Jaz vam predlagam, da ga začnete uporabljati, ker ob tem, kar je zdajle Levica počela, govorim o vseh nastopih skupaj, je zagotovo najmanj polovico časa bilo porabljenega za stvari, ki s tem, kar danes obravnavamo – s tem zakonom in s predlaganimi amandmaji – sploh nima nobene zveze. In bi jih morali vsaj opozoriti in usmerjati razpravo tako, da gre v neko pravo smer. Predlagam vam pa tudi, da jih opozorite, da je vrhunec smešnosti, ko socialisti oziroma oboževalci socializma govorijo o človekovih pravicah. Tam so preprosto tiste, ki se s tem ne strinjajo, kot veste, ali pobijali ali pa pustili, da od lakote umrejo kot v vaši oboževani Venezueli. Pa vprašanje človekovih pravic sploh ni na dnevnem redu. Tako vam predlagam malo več resnosti, pa seveda predvsem razpravljamo o temi, ki je danes na dnevnem redu. **PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE:** Hvala lepa, gospod Grims, za vaš postopkovni predlog. V prvem delu se vsekakor strinjam, imam tole knjižico tu, brez skrbi in jo znam brati, tako kot znam poslušati razprave poslank in poslancev. In kolega Kordiš je imel zdajle po moji oceni popolnoma korektno repliko, ker je pač nadgradil in pojasnil dodatno tisto, o čemer je razpravljal v svoji prvi razpravi. Kar se tiče pa drugega dela vašega postopkovnega predloga, je bil pa popolnoma vsebinski, ker vaše razumevanje človekovih pravic je verjetno, predvidevam bistveno drugačno kot dojemanje kogarkoli ali pa marsikoga v tej dvorani. Tako je drugi del postopkovnega predloga bil pa čisto mimo in je bil vsebinska razprava. Tako predlagam, če dovolite, nadaljujemo. Repliko ima najprej gospa Violeta Tomić. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Glede na to, da me je kolegica Anja Bah Žibert kar nekajkrat omenila, pa mi dovolite, da repliciram. Nahajamo se v parlamentu, gospa predstavnica največje koalicijske stranke. Da, ste največja, toda vendarle parlament prihaja iz besede »parlare«. Imamo pravico govora, zaenkrat še, čeprav bi stranka SDS z veseljem in vzela pravico opoziciji do debate in razprave in seveda do mesta v parlamentarnih delovnih telesih, kakor tudi kakšne stranke, ki ji niso všeč, bi kar prepovedala. Ampak, zaenkrat ne gre. In pravite, ko sovraštvo nastopi, ne pomaga niti ustava. Veste, ravno ustava in zakoni so tisti, ki ustavijo sovraštvo, pa ne glede na to, ali je skrito za lepimi, nežnimi besedami ali je povedano direktno. Mi smo navajeni povedati direktno in zastopamo svoje volivce. Vi ne morete zanikati, tudi če imam jaz takšen rezultat, drugačen, kajti vaši mediji ne počnejo drugega, kot diskreditirajo vsakega možnega kandidata. Poglejte, v Evropski uniji, ki ste jo že omenili, imamo predstavnike ‒ in to ženske predstavnice ‒ iz Hrvaške, Vojvodine, Srbije. Iz Slovenije ni nikogar, ker se stranka SDS spravi na vsakega, ki bi malo ven pogledal iz tega kotla. Z diskreditacijami. Mi nimamo medijskega prostora in nas stric Orbán ne financira, mi pa vemo, da ste imeli neomejeno število denarja in količino denarja, da lahko prevzamete oblast. S toliko denarja bi tudi mi, verjemite, zmagali na volitvah. Tako da, molčite, prosim. V skladu z rezultatom volilnim so razdeljeni sedeži dokler imamo te sedeže in dokler nas volivci podpirajo, nimate nobene pravice oporekati naši demokratični pravici, ki jo zastopajo in ustava in poslovnik in zakon. Tako prosim, res, zelo neprimerno je to – vaše želje po utišanju opozicije. Zaenkrat ne bo šlo. Govorili bomo še dalje, dokler nas bodo volivci želeli poslušati, podpirali in volili. Če boste tudi to preprečili, pa bomo videli. Upam, da ne. Hvala. Hvala lepa. Preden nadaljujemo, bi samo rada dobronamerno pozvala vse razpravljavce, glede na to, da smo vseeno pri 1. členu, kjer seveda v skladu s parlamentarno prakso je dopuščena širša razprava in vsak si to širšo razpravo po svoje interpretira in vključi takšne in drugačne vidike. V smislu neke podpore zakonu, ki je pred nami, bi pozvala vse, ki še želite razpravljati, da se vseeno osredotočimo predvsem na vsebino zakona, tudi če malce širše obrazložimo, kajne, ali pa povežemo kakšne vzporednice z drugo družbeno ureditvijo, da se vseeno fokusiramo pa na spremembo zakona, ki je pred nami. Gospa Škrinjar ima postopkovni predlog. Izvolite. lepa. Prosim, če lahko predhodno razpravljavko opozorite, da naj ne zavaja gledalcev, nas ne more, in da jo opozorite, da obstaja Zakon o volitvah v Državni zbor, ki natančno določa financiranje strank. Mislim, da tu, v parlamentu, je prostor za »parlare«, govoriti, ampak ne pa lagati. Hvala.

ampak je postopkovni predlog ta, da se opozori na vodenje seje. Tako če imate kakšno vsebinsko razlago za kolegico Tomić, predlagam, da se prijavite k razpravi, je neomejeno število prijav danes, tako da vabljeni k razpravi, pa to tam razčistite, pa če se da, v okviru zakona, ki je pred nami, ki ga obravnavamo, Seveda bom dala besedo za postopkovni predlog, ampak vas vnaprej, tako kot sem že kolegico Bah Žibert na začetku opozorila, če boste še enkrat zlorabili v tako kratkem časovnem obdobju postopkovni predlog, vam bom dala prvi opomin. Pa apeliram na vse, da se nehamo pingpongati s temi postopkovnimi predlogi, ki to niso, gospa Škrinjar. Pa zdaj bodite toliko korektni, pa govorite o uporabi poslovnika. Hvala lepa. Moje mnenje je, da vodite to sejo izrazito pristransko. Če mi boste dali pa opomin, bo pač samo še en opomin v nizu, ki sem jih dobila od vas več, kot sem jih dala kot učiteljica in ravnateljica v vsej svoji dolgoletni karieri. Hvala. Mislim, da je ta postopkovni predlog več povedal o vas kot o meni, ampak bo držala svojo besedo in vam izrekam opomin. Želi še kdo postopkovni predlog? Gospa Anja Bah Žibert. Hvala lepa, predsedujoča. Velikokrat, ko vodimo seje na matičnih odborih, slišimo, da nekako koalicijski poslanci ne vodimo seje v skladu s poslovnikom, da ne damo možnosti in tako naprej. Predsedujoča, tako kot vi danes sodite in nekako obrazlagate poslovnik, to pa več nikamor ne pelje. In moj postopkovni predlog, ga bom povedala tudi na koncu in bom povedala, zakaj. Moja razprava je bil odziv na predhodno razpravo. V predhodni razpravi pred menoj se vam ni zdelo opozoriti poslancev iz opozicije, da ne govorijo širše o zakonu, ampak govorijo zopet nekaj mimo in zraven še grozijo in ponižujejo. in ponižujejo. Šalabajzerji in tako naprej. To moramo nenehno poslušati. Ko se odzovemo, začnete tolmačiti poslovnik, češ da naj ne govorimo nečesa, kar ni del te te razprave, tudi če smo nekoliko širši. To so dvojna merila. Moj postopkovni predlog je, da si vzamete 5 minut časa in razmislite, prekinite sejo, in razmislite, resno razmislite, kako naprej. tako omejevanje nas, poslancev pa zopet ne more biti. Tole, kar je bilo meni rečeno kot replika, pa stvari so bile povedane, ki jih jaz sploh omenjala nisem. Kako se mi lahko replicira na nekaj, o čemer nisem govorila? To se dogaja. In lahko si boste pogledali tudi v magnetogramu. Res vas prosim, dajte v prihodnje biti korektni. Gospa Anja Bah Žibert, jaz vam bom odgovorila. Poglejte, prvo moje opozorilo v zvezi z razpravo je bilo kolegici Tomić; in to ravno v trenutku, ko je replicirala. Na vašo razpravo se nisem niti z besedo odzvala, nisem je komentirala in si lahko pogledate magnetogram. Prvo opozorilo v zvezi z vsebinsko razpravo je bilo kolegici Tomić, ki je v svoji repliki šla nekoliko širše. Naj pa pojasnim, da je replika poslanca namenjena temu, da dodatno pojasni svoje stališče in ne komentira vašega stališča. Tako ste tukaj tudi napačno interpretirala poslovnik. Kar se tiče omejevanja, jaz nikogar ne omejujem. V nobeno razpravo se vsebinsko ne vtikam in niti se ne bom vtikala vsebinsko v besedni zaklad posameznega poslanca, v kolikor bo to v nekih mejah normale. Vsak izmed nas ima svoj besedni zaklad in jaz ga tukaj s tega mesta, kjer sem, ne bom omejevala. Kar se tiče pa postopkovnih predlogov, sem pa že povedala. Tukaj pa je zelo jasno, kdaj govorimo o neki proceduri na seji, kdaj govorimo o poslovniku, kdaj pa vsebinsko komentiramo neka stališča. Še enkrat bom poudarila, danes je razprava zelo neomejena, ker nismo potrdili časovnice oziroma nismo potrdili na kolegiju časovne omejitve posameznim poslanskim skupinam in dobronamerno vas vabim, da se vsak prijavi k razpravi, kolikokrat želi. Omejeni smo na 5 minut, potem pa znova in znova, dokler bo pač volja za razpravo. Tako ti postopkovni predlogi, kar se sedaj greste, je popolnoma nesmisel, ker ima vsak možnost govoriti danes, kolikokrat bo želel. Gospod Kordiš, vi imate – kaj? Postopkovni predlog v zvezi z rabo poslovnika? Vas opozarjam in prosim, da ste korektni. **MIHA KORDIŠ (PS Levica):** Hvala, predsedujoča. Moj postopkovni predlog je, da dejansko, ja, uporabljate poslovnik. Ker če ga boste, lahko s to sejo nadaljujemo oziroma bi lahko nadaljevali že nekaj nazaj, kar taka kanonada postopkovnih predlogov s strani SDS, ki smo jih ravnokar slišali, je bila zloraba instituta postopkovnih, bila je tudi vsebinska polemika in klasično igranje igranje žrtve. Tako lahko, predsedujoča, zagotovite integriteto te razprave, dajmo z njo nadaljevati. Navsezadnje kdorkoli od teh, ki se je prijavil k postopkovnemu s strani SDS, bi v obratni situaciji že zdavnaj izklapljal mikrofone, jemal besedo. Testament vaše korektnosti je to, da ste jim dovolili zelo očitno zlorabo postopkovnih predlogov, dejansko dokončati v polnih treh minutah. Tako naj se ta terorizem SDS-a konča. Vesel bom tudi, čeprav ne pričakujem zares, če bi se gospe in gospodje iz SDS-a opravičili za svoje diskreditacije, napade, drugo verbalno nasilje, ki smo ga deležni vsi, ki nismo SDS. Tega verjetno ne bom dočakal, lahko pa dočakam normalno nadaljevanje te seje in da se pač ta kos postopkovnih pingpongov konča. še enkrat bom pojasnila. Vsak poslanec, ki želi govoriti o postopkovnem predlogu, bo vsaj pod mojim vodenjem takoj dobil besedo in se zavedam, da ima vsak 3 minute na razpolago, da obrazloži in razvije svoj postopkovni predlog, tako da tega ne bom prekinjala oziroma ne bom nobenemu jemala besede s katerekoli strani pač. Vas pa zdaj opozarjam, da če bo še prihajalo do zlorab, bom najprej opozorila, nato pa kakšno drugo sankcijo uporabila.

vsem tudi v mojem imenu! Res je, ta epidemija je močno spremenila in posegla v naša življenja in tudi zelo masovno smo se vsi prebivalci na prvi način srečali z eno tako epidemijo, s širjenjem te nalezljive bolezni virusa covid-19. In tudi res je, da je karantena eden izmed učinkovitejših ukrepov, s katerimi se preprečuje širjenje epidemije. Ta ukrep je poznan že par sto let. Spomnimo se tudi v Dubrovniški republiki so pomorščaki, preden so stopili v za – ne me za besedo držati – ampak za pet, deset dni v karanteno, preden so lahko stopili v mesto. In če izhajamo iz tega bistvu … Namen je pa bil zelo jasen. Vedeli so, da obstajajo kakšne bolezni, ki jih domačini niso imeli, in so na tak način želeli preprečiti vnos okužb v mesto med širšo populacijo. Če izhajamo iz tega, je v bistvu eno zelo pomembno dejstvo, da pri vseh izvajanjih morajo sodelovati prebivalci in to pogojuje, da morajo ukrepe vlade razumeti, jih prepoznati kot logične, smiselne, razumne in tudi vlada na drugi strani mora na tak način te ukrepe ljudem predstaviti; torej umirjeno, preudarno, smiselno in argumentirano. Spomnimo se lanskih epidemioloških razmer. 23. maja 2020 je bilo izvedenih 341 testiranj, število hospitaliziranih v bolnišnicah je bilo 18, na intenzivni negi so bili štirje pacienti. Če se spomnimo, kako je vlada takrat poročala: poročala je, da je konec sveta, da so grdi komunisti pustili takšne bolnišnice, nefunkcionalne, in da bodo zdaj ljudje masovno umirali. In če pogledamo danes, imamo 440 hospitaliziranih, od tega 125 125 na intenzivni negi. Seveda, ko primerjamo te številke in način, kako komunicira vlada danes, kako je komunicirala prej, je jasno, da zaupanja med ljudmi v ukrepe vlade ni. ni. To se kaže povsod, to se kaže tudi v številnih demonstracijah in ljudeh, ki so na demokratičen način prišli izrazit svoje mnenje, nestrinjanje. Vsi se zavedamo, kaj lahko povzroči epidemija covida, in če se zbere tako velika množica ljudi na slovenskih trgih kot odziv na to, kako dojemajo vlado, potem ni nekaj narobe z ljudmi, ampak z vlado. Mi lahko sprejemamo kakršnekoli ukrepe, kakršnekoli novele, ampak če vlada ne bo imela pri svoji ukrepih zaupanja ljudi, potem noben ukrep ne bo učinkovit. Jaz o teh ukrepih poleg tega, da so v tem smislu nekoliko nedorečeni, kot ugotavlja Zakonodajno-pravna služba, pogrešam tudi ukrepe, kako pristopiti k pomoči družinam, ki se znajdejo v taki situaciji, ki jim je izdana karantenska na primer pomoči, da jim kdo prinese na dom hrano, živila. Kako se naj ena štiričlanska družina z dvema malima otrokoma, ki živi v 60-kvadratnem stanovanju zapre brez posledic v 60, 70 kvadratnih metrov stanovanje in tam brez posledic biva? Veste, to so ene osebne stiske, ki bi jih ta zakon moral nasloviti in tudi zagotoviti taki družini, da lahko gre za kakšno uro na dan tudi na zrak. Država bi morala zagotoviti ali pa določiti eno območje, kjer se lahko okuženi ljudje gibljejo, zato da so na zraku, da niso zaprti med štirimi stenami. Ta zakon pa govori samo o izdaji ukrepov, ukrepov, da so ljudje zaprti, in ne rešuje stisk, s katerimi se soočajo in ki so realne. Hvala lepa.

Tukaj ne govorimo danes o zakonu, ki bi reševal ali da rešujemo stiske, ki seveda so tudi na drugih področjih. Različne stiske imamo. imamo. Kdor je mislil, da epidemija vpliva samo na tiste, ki so bolni, ali pa bo vplivala samo na to, kako pozdraviti bolne, kako poskrbeti, da bomo imeli čim manj žrtev in da bo vzdržal zdravstveni sistem, se moti. In se je motil. Epidemije, pandemije in vse tovrstne nalezljive bolezni vplivajo na širšo družbo, na različna področja življenja in za sabo potegnejo različne stvari. Tukaj se pa v enem delu z vami ne morem strinjati. Ne morem se strinjati v tem, ko pravite, da je potrebno ljudem to predstaviti, tako da bodo razumeli, da bodo lažje spoštovali. Poglejte, kako lahko nekaj predstaviš, če del politike pravi, ne mask v šolah, ne aplikacije? Kako lahko potem mi karkoli pričakujemo od državljanov, če še politiki niste ugotovili, da so neke stvari potrebne ali pa ste to namerno delali? Ampak, veste, pri zajezitvi in učinkovitosti bomo lahko veliko ali dodatno naredili samo skupaj. Jaz vedno poslušam vaše predloge in cenim, če nekdo nekaj konstruktivno predlaga, ampak samo govoriti, da to ni dobro, tisto ni dobro, to pa tudi ni neka dodana vrednost! Potem pa poiščite boljše rešitve. Ampak dejstvo je, da so se povsod nosile maske in da je to eden od učinkovitih ukrepov. ukrepov. Mislim, da ta karantena, ko je na domovih, jaz vem, kaj ste hoteli reči, ampak saj ljudje imamo različne domove. Tukaj gre samo za to, da ne pride nekdo v stik z drugimi ljudmi, ki niso iz istega gospodinjstva. gospodinjstva. To res ne pomeni, da nima dostopa do svežega zraka, če odpre okno ali pa gre na balkon, da ne bomo se zdaj narobe razumeli. Hvala.

Vedno več pametnih besed slišim. Mimogrede, če kdo ne ve, vzor morajo biti tisti, ki sprejemajo odločitve. Tisti morajo početi stvari trikrat strožje. Tisti morajo biti osebni zgled, kazati s prstom na ostale je pa bedno. Bedno! In če mislite, da boste na ta način se razrešili krivde, ne bo šlo, ampak o tem se bomo pogovarjali naslednji teden, pa tudi naslednja leta. Drugo. Z gospo Anjo Bah Žibert sva nedvoumno ugotovila, da ob 11.22, ko sem stal pred tem pultom, nisem mogel videti amandmajev, ki so jih vložili, ker so bili vidni v sistemu 11.26. Če se strinjate, bom tukaj piko naredil, lahko pa se o tem pogovarjamo naprej. Seveda danes, spoštovane in spoštovani, Zakon o nalezljivih boleznih je potrebno spremeniti, to je povsem jasno, pa se spreminja ves čas nesistematično, da postaja silno konfuzen in verjetno vedno manj operativen. Ampak tisto, kar je danes največje vprašanje, spoštovane in spoštovani, je, kaj narediti, da ne bo v hladilnikih 200 tisoč doz potrebnega cepiva. Mogoče ga je danes manj, mogoče ga je več, ampak količine prejšnjih dni so bile velike. In kontra vprašanje, kaj narediti tudi znotraj zakonodaje, da se bo cepilo tudi po 30 tisoč posameznikov na dan, ne samo 20 tisoč, kar je želja, torej 1 % populacije, ampak več, ker smo v zaostanku, če pogledate tabele. Zakon, ki je pred nami, bi lahko prinesel neke rešitve na tem področju. Ampak ena od rešitev mora biti verodostojnost. Razmišljati, da bomo državljanke in državljane s prisilo usmerjali na prava pot, je zastarelo in napačno. Zastarelo in napačno in teh rešitev ta zakon, ki je pred nami, ne prinaša. Prinaša nova pooblastila represivnim organom in to ravno tisto, kar vsak v tem času zelo glasno opozarja, ki se bori za demokratične vrednote. Časi krize so najbolj občutljivi, da z izgovorom, da rešujemo krizo, bomo pa zmanjšali demokratične standarde, tudi ustavne pravice. Ampak ne more svet funkcionirati tako, da bomo potem vedno rekli, saj nič hudega, nas bo Ustavno sodišče vrnilo na pravo pot. To lahko naredimo že v tem parlamentu. Torej še enkrat; meni je glavno vprašanje, kaj narediti tudi preko tega zakona, da bo ta komunikacija, informiranje in dialog, ki je tako potreben − mora biti pa spoštovan. Ne more biti takole, da če se kdo z mano ne strinja, da se z njim ne bom več želel pogovarjati

da podam kontrainformacijo in potem ponovno in ponovno. Samo na ta način se bo ustvarilo zaupanje, ne pa s prisilnimi sredstvi. In nenazadnje tudi ta zakon bi moral urediti to, kar tako razburja ljudi. Ali ste danes prebrali, da v Nemčiji strežnica v domu za starejše dobi enak znesek dodatka kakor profesor doktor znanosti na univerzitetni kliniki? Recimo v Charité v Berlinu, ker je določeno lani tisoč, letos tisoč 500 evrov. Vem, da nekatere stvari so stvar kolektivnih pogodb, vem pa, da z zakonodajo, tudi takšno, se dajo stvari prilagoditi, ker to ne bo zadnja epidemija, ki jo imamo, ampak mora biti želja prisotna. Če bi takšne anomalije odpravljali, verjemite mi, da bi se počasi, proces bo zelo dolgotrajen, pričelo vračati zaupanje ljudi. In ta Zakon o nalezljivih boleznih je potreben. Vendar prosim lepo, ne z vsakim zakonom prinesti novo prisilno sredstvo ali pa obstoječega, ob tem da se zavedam pomena karantene − ampak, obstoječega poglobiti. Ne bom bolj osebno govoril, čeprav imam še sto misli, ki bi jih mogoče bilo potrebno povedati. Strinjam se pa s tem: tem: stisnimo zobe, pa v tem trenutku delati vse, da ta pozitiven trend, ki se je začel, nadaljujemo, in zlasti, da s svojim zgledom, spoštovanjem do vseh ljudi, ponižno prosimo, dajte tudi tisti, ki ste se odločili, da se ne boste cepili, dajte razmisliti še enkrat. Hvala vam.

Se pravi, kar je notri napisano od teh represivnih organov, minister za zdravje verjetno to ni. Minister za zdravje lahko odredi karanteno, lahko tudi določi bolezni, za katere bo potrebno odreditev karantene, vsekakor je pa treba ločiti med epidemijo in tudi ostalimi eventualno zelo kužnimi boleznimi. Se pravi, ne pomeni, da bo karantena odrejena vedno samo ob času epidemije. Tako ni nikjer nekih drugih represij, kar pa je v tej noveli, pa je predvsem želja, da lahko karanteno nadziramo. Zaradi tega so potem tudi določbe, tako z izjavami, z zbiranjem podatkov in da opolnomočimo na koncu lahko tudi Zdravstveni inšpektorat, da to svoje delo opravi. Jaz Zdravstvenega inšpektorata ne razumem kot represivni organ, ampak kot organ, ki pravzaprav nadzira dogovorjene zakone. Naslednje pa, dodatki za tvegano delo s covid pacienti pa res ne sodijo v ta zakon, no. Hvala.

ker če tega cilja nima, potem imamo to razdrobljenost, ki jo tako in tako imamo v Sloveniji, da če eno stvar opravljaš, moraš 125 zakonov poznati, kajne. In delo z nalezljivimi boleznimi očitno pomeni veliko tveganje, če si lahko nekdo na ta račun izplača tudi, ne vem, tisoč, 2 tisoč, 20 tisoč evrov na mesec. Zato bi bilo dobro in verjemite mi, da bi bilo v javnosti dobro sprejeto in bi kakšen majhen košček zaupanja ponovno vrnilo, če bi enostavno v tem zakonu se odločili, da v bistvu to naredite takole, da bo strežnica, ki je ves čas mogoče v stiku tudi z bolniki, kar se takšnega infekcijskega, nalezljivega tveganja tiče, v primerljivem položaju kot nekdo, ki ima res titulo, do katerih je prišlo zelo težko – mimogrede, verjetno, kajne. Če so to zmogli v Nemčiji,

po moje je pretirano, da rečemo, da smo v Državni zbor pripeljali novo prisilno sredstvo in da ne bomo naslednjič spet pripeljali še kakšno. Karantena je poznana že, ne vem od kdaj, 1300, mislim, da mislim, da tam nekje, 1370. so se že pojavljale karantene v boju. Ampak to ni edini način, je pa zagotovo pomemben način pri obvladovanju neke nalezljive bolezni, da se ta ne širi. Mislim, da je tudi zelo pomembno, da jo pravočasno ustavimo ‒ kajne? Ne, ko že štejemo tisoč, 2 tisoč okuženih, ampak še takrat, ko je sploh možnost, da neko stvar zajezimo, in karantena zagotovo pri takem načinu je učinkovita. Tako tega res ne bi jemala kot prisilno sredstvo. Ljudje bojo dobili nadomestilo v primeru karantene in nenazadnje, verjamem, da tudi ljudje sami ne bojo imeli težav s karanteno, če bojo vedeli, da je to dobro za njih same kot tudi za okolico. Ne predstavljam si sebe, da bi predstavljala tveganje za ljudi, za zdravje ljudi in bi to jemala pišmeuhovsko in bi hodila naokoli. Mislim, da ljudje ne bojo jemali in ne jemljejo to tako negativno, če seveda ni del politike, ki vseskozi hoče neke zadeve jemati kot represivne, nasilne in tako naprej, potem pa, seveda, so ljudje zbegani. Ampak, to je epidemiološki ukrep in ga ne smemo kot takega jemati zdaj pa čisto negativnega, no. Verjamem, da neke stvari omeji, ovira, ampak, po drugi strani pa, seveda, prinaša tudi pozitivne strani. Samo Hvala lepa. Vidim, da je še interes za razpravo, zato zdaj odpiramo nov krog prijav. Prosimo, prijavite se. Imamo zopet tri prijavljene razpravljavce. Prvi dobi besedo gospod Jožef Horvat. Izvolite. Gospa podpredsednica Državnega zbora, najlepša hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav, še posebej gostu, državnemu sekretarju mag. Vindišarju! Upam, da vas ne bo začudilo, jaz se bom držal striktno teme dnevnega reda. Govorimo o noveli Zakona o nalezljivih boleznih. Gotovo je najpomembnejši zakon, ki govori o epidemiji oziroma pandemiji. Izjemen, izjemno pomemben. Recimo, na podlagi

Ne bom pikolovski, ampak prejšnja vlada ni sprejela odloka o razglasitvi epidemije, tistega 11. marca lansko leto na pravilen način. Bila je zgolj odredba, ki jo je podpisal minister Šabeder. Ampak, nisem pravnik, znam pa, kaj bi moralo pisati. Se pravi, v Sloveniji epidemije pravnoformalno nismo imeli pravilo razglašene, ampak ljudje niso gledali na pravnoformalnost, ker so pametni, ker nas je bilo vse strah. Ljudje po celem svetu so strahotno umirali in tako naprej. In zdravorazumska javnost, velika večina v Sloveniji, velika velika večina, ne razume te bolezni covid-19 − te epidemije, nošenja mask, ukrepov, zaščitnih, karantene − kot političnega vprašanja. En del seveda pač razume nošenje mask kot politično vprašanje. Kdo nosi masko, ta je za vlado, kdo ne nosi maske, ta je proti vladi. In še nekaj; če se razglasi epidemija bolezni, se napiše ime, naslov ali kakorkoli že bolezni, ne pa SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 ni bolezen, ampak pustimo. Se pravi, imeli smo primer, ko epidemija ni bila formalnopravno razglašena in potem so odšli. Zdaj, konkretno, kaj prinaša ta novela? Ja seveda, če govorimo o nalezljivih boleznih, suma sumarum nič dobrega. Če govorimo o karanteni, o tem, da mora iti človek v bolnico seveda se mu na nek način odvzame svobodo. Ko si bolan, si zaprt v bolniški sobi, če si na respiratorju − ali je to kakšna svoboda? In tako naprej in tako naprej. To so same hude zadeve in mislim, da moramo to zdravorazumsko pristopiti k obravnavi karantene. Poznamo, kaj je izolacija in tako naprej in tako naprej. Kaj so zdaj poglavitne rešitve? Da vendarle državljanom v eni minuti, v dveh minutah ta zakon v bistvu določa, da lahko Nacionalni inštitut za javno zdravje ali policija osebo, pri kateri obstaja tveganje, da je bila izpostavljena okužbi zaradi visoko tveganega stika z okuženo osebo ali prihaja z območja z visokim tveganjem z okužbo, napoti v karanteno na domu, z njo se osebi prepove gibanje zunaj naslova bivanja in omeji stike z drugimi osebami, ki ne živijo na istem naslovu za čas najdaljše inkubacijske dobe bolezni. Ukrep se uporablja pri nalezljivih bolezni ali okužbi, ki jo določi Nacionalni inštitut za javno zdravje v oceni tveganja. Karantena na domu se lahko izvaja tudi brez ustne napotitve NIJZ ali policije, kot tako določa zakon. In zdaj konkretno k tem amandmajem, češ da so prišli prepozno. Seveda je zahtevno besedilo, je šlo čez vlado in so maksimalno spoštovana priporočila Zakonodajno-pravne službe, te naše institucije. In še nekaj in s tem zaključujem. Takrat, ko smo prevzeli vlado, je bila razglašena, sicer pravnoformalno nepravilno, epidemija, nismo pa imeli kaj v roke vzeti. Vas bom razočaral, ne bom govoril o opremi. Govoril bom o Državnem načrtu zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Ta načrt ni bil funkcionalen, ni bil uporaben. Potem smo napeli vse sile in pod vodstvom Ministrstva za obrambo dejansko naredili nov državni načrt. Država je resna firma. Vsako podjetje mora imeti tovrstne načrte in še kakšne druge. In potem smo šele julija lani sprejeli novo verzijo tega državnega načrta. Mi podpiramo to novelo in seveda amandmaje tudi. Hvala lepa.

oziroma smo lahko o čem takem brali samo v kakšni znanstveni fantastiki. To, kar se nam je zgodilo, je prizadelo nas vse. Spremenilo nam je življenja, ampak še najhuje je spremenilo življenja tistim, ki so zelo zboleli, ali pa tistim, ki so izgubili svojega bližnjega ali prijatelja v tej epidemiji. V Sloveniji smo se soočili s težavo v domovih za starejše iz dveh razlogov. Prvi razlog je bil, da imamo domove za starejše, ki so neprilagojeni, slabo zgrajeni in ker jih imamo premalo in ker so stanovalci pregosto naseljeni v njih. Drugi razlog je, da imamo, mislim da, sedmo najstarejše prebivalstvo na svetu. Torej je umrljivost že zaradi tega, zaradi teh dveh dejstev bila večja. Treba se je zahvaliti tako zdravnikom kot medicinskim sestram in vsemu medicinskemu osebju, ki so negovali, pomagali, delali, pa tudi vsem tistim, ki so v podpornih službah, tako v domovih za starejše, v bolnišnicah, kakor tudi v šolah. Zdaj, ukrepi prizadenejo čisto vse, nekatere bolj, nekatere manj. Imamo pa opravka ves čas z umetno dilemo, ki nam jo vsiljuje opozicija z govorom o pravicah. Pravica je večja tistih, ki hodijo v trgovine, pa manjša tistih, ki ne morejo na prireditve. Torej, bistveno je treba poudariti, da pravice smo morali zmanjšati vsi, pa naj bo to omejeno gibanje, ali pa nošnja mask, ki nam ni všeč, pa jih vendarle nosimo. Gre za to, da se preprosto zmanjša število stikov. Če se manj giblješ, srečaš manj ljudi, če srečaš manj ljudi, je manjša možnost, da se okužiš oziroma ti okužiš nekoga drugega. Preprosto gre za to. Če bi se vsi držali ukrepov, tako kot je bilo zamišljeno, bi bilo v treh tednih epidemije konec. Zakaj jaz nisem zbolela, le zakaj? Morda tudi zaradi imunskega sistema, predvsem pa zato, ker sem se držala ukrepov. Ker se dejansko nisem družila, tako kot je bilo v navodilih in priporočilih. Zgolj službeno in zgolj najnujnejši stiki. Še huje pa je to, da se potem na raznih socialnih omrežjih sicer lahko smejimo, pa ne vem, če ne bi bilo treba se jokati ob tem praznoverju; torej tistim, ki nasprotujejo cepljenju ali celo testiranju. Zadnjič mi je prijateljica učiteljica rekla, da se njena kolegica nje izogiba, ker je cepljena, češ da je vesoljec.

Torej, uravnoteženost ukrepov je tisto, kar je potrebno tehtati med omejitvami pravic in pa varnostjo in zdravjem. Slovenija je in bo ostala ena izmed tistih, ki ima najbolj uravnotežene ukrepe. To so pokazali zadnji podatki. Hvala lepa.

Pa tega nismo ugotovili tega leta, tega nismo ugotovili pred letom nazaj. To ugotavljamo že stoletja; v moderni medicini in starejši medicini. Karantena je pomemben ukrep. O tem se danes sploh ne pogovarjamo. To moramo razumeti. Tudi se ne pogovarjamo, kako ukrepe izvajati ali ne. Mimogrede, sedaj, če poslušate strokovnjake − kaj povedo? Pojdite ven! Pojdite ven, prosim lepo, iz zaprtih prostorov, zato ker zaprti prostori so v resnici nevarni. Saj se spominjate, kaj smo se pogovarjali pred dvema tednoma? V bistvu ljudje pozabijo, da če pride bolna oseba v zaprt prostor in ga zapusti, v zaprtem prostoru so aerosoli lahko v zraku in so nevarni za novo osebo, ki pride v prostor, še več ur. In ta maska, ki jo imamo, ne pomaga. Ta maska ne pomaga. To so… Če spremljamo poročila Svetovne zdravstvene organizacije – mimogrede, pred nekaj dnevi so zopet nekoliko korigirali, gredo v pravo smer gredo pač v to smer. In že julija lani so opozorili, kako nevarno je, če vse temelji na ideji kapljične infekcije in potem ljudje res verjamejo, da če imajo masko, kakršno večinoma sedaj imamo − da bi imel kdo dvojko, ne vidim, pa gledam okoli. Ta maska nas pač ne zaščiti dovolj. Nekoliko nas zaščiti. Ne najdem dvojke, res pa je, da malo slabše vidim. Vidim, da kolega Pogačnik jo ima.

je v bistvu primeren in ali je tako primeren, da bo preživel stresni test na Ustavnem sodišču. Ker tu trčita dve pravici: ena je skupna skupna pravica, da zajezimo bolezen, je naša dolžnost, da naredimo vse, da bolezni ne širimo, in ustavna pravica do svobode gibanja. Zato je ta sorazmernost, v kateri tudi nekateri drugi tako zelo govorite, pomembna. Po našem mnenju, tako kot ste zapisali, res pa je, to pa moram povedati, 11.26 smo dobili in prebiramo vaše amandmaje. Ali veste, kje je problem? Ti amandmaji so takšni, da si ustvarimo svoje mnenje. Seveda nobene možnosti pa ni, da bi v tem trenutku videli, ker ne vidimo mnenja Zakonodajno-pravne službe do teh amandmajev in ali razrešijo navedbe, da je verjetnost, da je do treh členov ustave je ta vaš predlog, blago rečeno, zelo sporen. Torej mi se danes ne pogovarjamo karantena ja ali karantena ne. Ampak o tem, ali je to, da ste karanteno iz zelo jasno zapisanih definicij razširili na ta način, da se lahko razglasi in se uporablja tudi takrat, ko ni razglašene epidemije, na način, da bolezni, če dobro razumem, kaj je tukaj napisano, določa na predlog – ko rečem gospoda Kreka, seveda mislim na institucijo, ki jo predstavlja, pač malo poosebljam to institucijo –, ali zdravstveni minister, ali predsednik Vlade oziroma Vlada kot celota, ker so v ozadju omejitve. Tu se možnost, da postaja nesorazmernost večja, hitro veča. O tem se pogovarjamo. Zakaj je to tako pomembno? V resnici danes za razliko, če pogledamo leto nazaj ali več, ko je bila silna sila, pa so stvari, ki mogoče niso problemi v takšni obliki epidemije, uredijo takoj. Te sile danes ni. Danes je čas, da sprejmemo res premišljene ukrepe čimbolj v soglasju znotraj politike, pa to je manj pomembno, ker mogoče tisto … Če se ne spomnite, mi smo imeli resno razpravo na enem od odboru, kar se tiče anticepilnega gibanja. In ne vem, če se spominjate analize vašega ministrstva, ko je ugotovilo, da recimo več kot polovica staršev več ne želi cepiti otrok, ampak jih cepi, ker je še vedno obvezno. In je prav, da se cepijo, mimogrede. Ampak, kaj so ugotovili? Ugotovili so, zakaj nastaja odpor, pa to ni stvar politike, in še nekaj so ugotovili, prosim lepo, politiko odmaknite, komunicira naj samo stroka, ker verjame se stroki, najbolj zdravnicam in zdravnikom in potem ostalemu zdravstvenem osebju. Da danes mi tu med sabo barantamo, kdo najbolj ali manj propagira neko stvar,

Amandmaji so bili vloženi in res je, ne bom rekla, da so bili zgodaj vloženi, ampak so bili v skladu s poslovnikom. In kadar je potek take seje in se vlagajo amandmaji, nikoli nimamo potem še mnenja Zakonodajno-pravne To je običajno pri sprejemanju zakonov. Vam pa lahko povem in to tudi v obrazložitvah piše, da so bili amandmaji pripravljeni ravno na temo mnenja Zakonodajno-pravne službe in mnenju sledijo. Zdaj seveda vi lahko rečete, da temu ne verjamete, ampak dejstvo je, da je bilo opravljeno tukaj dodatno delo v tem smislu, da se vključi vključi vse tiste bistvene pripombe, ki so bile podane, ravno v tej želji, da zadeva stoji, in po drugi strani, da je učinkovita in da čim prej pridemo tudi do rešitve.

definicijo karantene in kdaj se lahko razglasi. Se pravi, lahko se razglasi takrat, kadar so bile osebe v stiku s povzročiteljem kuge, virusne hemoragične mrzlice, tri so naštete, ali povzročiteljem druge nalezljive bolezni, za katero je minister, pristojen za zdravje, ali Vlada Republike Slovenije na podlagi 4. odstavka 7. člena tega zakona razglasila epidemijo. To je prva možnost, ali je na podlagi Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije odločila, da je zaradi nevarnosti hitrega širjenja okužbe za posamezno nalezljivo bolezen, ki predstavlja tveganje za zdravje, potreben tak ukrep. Se pravi, še enkrat skušam razložiti, da je stroka, Inštitut za varovanje zdravja, tista, ki opredeli, da je lahko povzročitelj izven kuge, virusne hemoragične mrzlice takšen, da bi lahko povzročal ogrožanje javnega zdravja. Se pravi in minister oziroma potem lahko tudi Vlada na pobudo Nacionalnega inštituta za javno zdravje to opredeli. Hvala. **PODPREDSEDNIK

Prvi ima besedo Vojko Starović. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoči. Pozdravljeni vsi prisotni, državni sekretar! Danes debata ob tej 1. točki, ki je odprta, teče, ko se pogovarjamo o zakonu in dopolnitvah Zakona o nalezljivih bolezni se pogovarjamo dejansko o dilemi: svoboda ali varnost. Obe zadevi sta visoko postavljeni kot vrednoti, posebej svoboda v naši ustavi in zato nas je nekako kar strah Ustavnega sodišča, kaj bo reklo o teh ukrepih, ko jih sprejemamo in ko so pred nami, da jih sprejmemo. Ampak ta dilema je že od pameti veka tukaj: svoboda ali varnost. To dilemo je vzpostavil izrazito 400 let nazaj angleški filozof Thomas Hobbes. Hobbes. Svoboda ali varnost. Menil je, da je svoboda naravno stanje, ta pa je omejena s svobodo drugega. Zato Hobbes zaključuje, da je svoboda možna samo, kadar ljudi ni preveč naokrog. Ko pa je ljudi veliko, pa stanje svobode vseh sprevrže v bistvu v stanje vojne vsakega proti vsakemu. Tako je Hobbes takrat, to vsi vemo, ponudil kot protiutež dogovor družbeni, tak kot imamo zdaj ustavo in tako naprej. Torej, država vzame individualno svobodo in vpelje individualno varnost. Oblast torej prevzame nadzor nad življenjem in smrtjo. Samo ona lahko pošilja posameznika v vojno, uporablja smrtno kazen tudi, pri nas hvala bogu ne, in tudi rešuje pred smrtjo, kar je zdaj v tem trenutku. In o tem se pogovarjamo. Ampak s tem se vzpostavi konceptualna struktura, ki pravi, da je država zgolj prostor varnosti, ne pa svobode. Ko rečemo zgolj prostor varnosti, govorimo, da je tudi država prostor nesvobode. Ta miselnost je takrat prišla na svet in se dvignila v času Galileja, ko je mehanistični pogled na svet prevladoval, ker je gledalo na posameznika kot oprijemališče nekih sil in da nekako nima zavesti, nima lastne volje in da je skupnost zgolj mehanika teles, seštevek skupaj, kar pomeni, da družba in zavest potem niti ne obstajata. Ampak naša vlada je naprej velela distanco. Torej nas je, ljudi, postavila zgolj v fizično obravnavo. to nas je zopet vrnilo v čas, ko smo rekli, ko so razmišljali, da družbe ni, da ni politike, da so razmerja med ljudmi zgolj mehanska. Torej se na nek problem lahko odzovemo samo mehansko – razdalja, maske, rokavice, preoblačenje, ustavitev fizičnega gibanja, ostani doma. To je povratek v tiste čase. V nič je pa šla izkušnja nekaj sto let od razsvetljenstva naprej, ko je razsvetljenstvo prineslo na površje, da je človek zavestno bitje, razumsko, da se zna obnašati, da se zna prilagoditi, da zna sam odločati, da ima svojo voljo in da je tudi racionalno bitje. Ne! Mi smo se vrnili na čas: kaznovati, udarjati vsepovprek. ne prepoznamo več človeka, ne prepoznamo več Slovenca kot odgovorno bitje, zavestno bitje, ki je sposobno zavestne presoje, uporabe svoje volje in tudi, da prevzame odgovornost za svoje življenje ali tudi zdravje in tudi bolezen. Čeprav je jasno, da ostani doma med 21. in 6. uro, govorim o ukrepu, ni imel izmerljivega učinka, smo ta ukrep vzdrževali skoraj pol leta. Samo pri uporabi rokavic smo ravnali pametno in smo ga odpravili. Ni to vsak proti vsemu, ni vsak. Mi smo vzpostavili človeka, kot da je vsak en drugemu smrtni sovražnik zaradi tega virusa in smo vzpostavili ta mehanski odnos na človeka, njegovo zavest, odgovornost Slovenca smo pa pozabili. Hvala lepa.

kako je zapisano to v zakonu, ne pa s tem, kako se v praksi to izvaja in kdo to izvaja. Vsak resen učbenik politologije pove, da je samo ena tretjina učinka tistega, kar piše v zakonu, dve tretjini pa sta odvisni od tega, kdo tisto izvaja in na kakšen način. Konkretno, zdajle je izjemno veliko besed o karanteni, vseh možnih ukrepih, ki so z izrazom karantena povezani. Vendar vas moram opozoriti, da tudi ta ukrep deluje, če ga nekdo odgovorno in realno izvaja. Samo en dan je minil od tega, ko so vsi svetovni časopisi objavili genialno ugotovitev, da je skupina znanstvenikov, ki je raziskovala, ugotovila, da bi pandemijo SARS oziroma koronavirusa lahko preprečili. Res genialno! Jaz sem to napisal 14 mesecev nazaj, leto pa dva meseca ‒ lahko greste pogledat na moj Facebook ‒ napisal sem, da je ta pandemija zgodba o brezvestnosti in neodgovornosti zaradi tega, ker tisti, ki bi morali ukrepati, niso ukrepali. In kdo bi moral ukrepati? V prvi vrsti Kitajska, ki je točno vedela, s čim ima opravka, pa je ta virus, trdim, odgovorno, zanalašč spustila v svet. Če bi hoteli to preprečiti, bi oni uvedli karanteno, bi oni preprečil potovanja za kitajsko novo leto lani; takrat, ko se vsi Kitajci zberejo tradicionalno na Kitajskem in potem odidejo nazaj po svetu. Oni so uvedli karantene in preprečil potovanja en teden po končanem kitajskem novem letu, ko so vsi Kitajci, ki so prišli nazaj na Kitajsko, že odpotoval po svetu in potem to raztrosili po vseh celinah, pandemijo. In seveda, vlade.

na evropskem nivoju, v Sloveniji. Zakaj se ne uvede karantena, zakaj se ne uvedejo omejitveni ukrepi? Tukaj se je Vlada delala norca – takratna vlada Marjana Šarca in tisti, ki so v tisto koalicijo … –, poglejte pred svoj prag. In zlasti tista stranka, od katere je bila ta vlada odvisna, pa ima danes največ povedati, to je Levica. Po drugi strani evropske institucije, ki so popolnoma odpovedane, Evropske institucije na vse pozive, ki sem jih poslal, sploh odgovarjali niso. Če bi bil evropski poslanec, bi bilo verjetno drugače, vsaj odgovoriti bi mogli. Ta vlada tukaj ni naredila nič in pandemija je šla naprej. Pa ni samo ta vlada tako ravnala, tudi italijanska ni pripravila, nobena ni pripravila nič. Vprašajte se, zakaj in kdo bi za tole moral odgovarjati. To pandemijo bi res lahko preprečili, ja, samo ne s tem, kot je zdaj zaključek te skupine znanstvenikov, v narekovajih, ki so napisali, da je zato treba za WHO nameniti več denarja. Ja, pa kaj še! WHO je popolnoma odpovedal, ker je odvisen od Kitajcev, njim se je šlo pa za to, da bi zadevo pometli pod preprogo, pa še svoje cilje so imel. Oni bojo na koncu edini, ki bodo od tega imel profit. Od tega, da se ni uvedlo karanten. Ves denar celega sveta, ki je šel v lockdown, se zliva zdajle na Kitajsko. Oni pridejo nazaj in pod ceno odkupijo podjetja, kjerkoli po svetu. Kdo je zmagovalec v 3. svetovni vojni, ki se bije z biološkim orožjem? Odgovor je jasen; tisti, ki je najbolj brezvesten. V tem primeru si odgovor naprej napišite sami, odgovornost za vse to pa je na tistih, ki niso ukrepali takrat, ko bi morali. Zaradi tega je zakon, ki je danes pred nami, pač samo ukrepanje post festum, zagotovo pa ni zadnja pandemija, kajti verjemite, tole je bil tudi test. To se bo še pojavljalo, prevečim to ustreza, prevečim. Pa še, na koncu so očitno nagrajeni tisti, ki so zadevo sprožili, namesto da bi bili kaznovani. Vsaj zaenkrat vse kaže, da bo tako, kar pomeni, da je zakon treba sprejeti in ga podpiram in podpiram tudi amandmaje. Predvsem pa bi priporočal veliko modrosti, ko se gre na volitve, in da se nikoli več ne izvoli nobene leve vlade, da se bo spet delala norca, ko bo pred vrati naslednja pandemija, ko bo nekdo, v tem primeru sem bil jaz, pisal, zakaj se vendar ne uvede karantena, zakaj se ne omeji potovanj preko Slovenije, pa kot v posmeh, so se vozil avtobusi s potniki ‒ ne boste verjeli ‒ točno iz Wuhana,

najprej se nisem mislila oglašati, kajti v svojem stališču sem povedala, da bomo v SMC ta zakon podprli. Tudi amandmaji, ki so pripravljeni, sledijo mnenju Zakonodajno-pravne službe in jasneje določajo nekatere določbe, ampak sedaj, ko že nekaj ur poslušam to razpravo, ki se tiče vsega drugega in tega zakona, se moram v bistvu odzvati tudi sama. Tega virusa in posledično te epidemije, pandemije, si ni izmislil ne Janez Janša in ne ta vlada. Nekateri pa nonstop želite ta virus, to epidemijo, prikazati kot politično. Ukrepi, ki jih imamo v Sloveniji, so primerljivi s tistimi državami, s katerimi se tako sicer drugače radi primerjamo; tako z Avstrijo, Nemčijo in z drugimi. Tako da nimamo mi v Sloveniji nekih drastičnih, veliko bolj strogih ukrepov kot druge države. Ampak, kot rečeno, danes sprejemamo ta zakon, ki opredeljuje karanteno na domu. V opozicijo pa naštevate vse možno, kar se je dogajalo v zadnjem letu, seveda najdete itak same negativne stvari, samo kakšne spodrsljaje, ki so se zgodili komu, ki dela noč in dan. Tudi roki odpuščanj so bili omenjeni, pa bodo tudi tista podjetja, ki bodo odpuščala, zagotovo več kot tri mesece po prejemu teh subvencij odpuščale delavce, v našem konkretnem primeru, v Ormožu, bo to 9 mesecev, tako da tudi če bi se upošteval ta trimesečni rok, ne bi nič pomagalo. Potem seveda danes in cel zadnji mesec poslušamo o mestih v parlamentarnih telesih, ampak da se ta mesta razdelijo, je potreben pogovor. Sedaj, če so se pogovori začeli komaj prejšnji teden, potem je težko določiti. Ampak rada bi vas spomnila na nekaj, tudi ko sta nam prva dva poslanca odšla iz SMC, smo dva meseca pokrivali odbore, preden so se razdelili. Pa takrat nihče ni nič tega problematizirali! Kaj niso odšli pomembni poslanci? Zakaj se takrat nihče ni oglašal? Jaz pa vem, ker sem dva meseca nadomeščala vse tiste odbore in vsi ostali poslanci, da je bilo popolnoma enako, kot je sedaj. Sedaj pa že mesec dni eno in isto na vsakem odboru poslušamo. Nihče se pa ne vpraša, zakaj pa imamo predsednika Državnega zbora iz opozicije? Ampak to poslušamo na vsakem odboru, ne glede na temo. Nominalni zneski, ko bi jaz osebno rekla, seveda, da bi bili bolj pravični, jaz bi dala vsem enako, ampak jih nihče v nobenem PKP ni omenjal oziroma predlagal, tudi ne v opoziciji. Tisti dodatek, ki pa ki pa ga večina problematizira, ki je pa določen s kolektivno pogodbo že ne vem koliko let in je tudi v procentih določen, tega pa tudi ne moremo mi spreminjati. In noben represivni ukrep ni dodan v tem zakonu. To je že povedal tudi državni sekretar. sekretar. Vse drugo ste danes naštevali, ne pa tistega dejansko, karantena na domu, ki se bolj jasno določa ta terminologija; torej, da je bolj jasno določena, da bo spoštovana. Ker edino čimprejšnja in dosledna karantena lahko

koga so sami okužili naprej in da ne bo kdo od tistih zelo zbolel ali celo morda umrl. To je bilo vsem, s katerimi sem govorila, res najhuje. Zato pa je nujno, da je karantena res čim bolj jasno določena in da se dosledno spoštuje. Kot rečeno, želela bi govoriti samo o tem, ampak sem morala dati odziv, ker sem sedaj že tri ure poslušala vse drugo, ne pa tistega, o čemer danes govorimo. Hvala.

tudi v tem amandmaju, pa tudi že prej, je bil problem, ko govorite, ko naštevate, za katere bolezni gre. In potem je še na koncu dodano, »ali povzročitelji in druge nalezljive bolezni«. Sedaj pa imam osebno en problem, ker vem, da ste strokovnjak na zdravniškem oziroma medicinskem področju. Veste, da obstaja še in še veliko število teh nalezljivih bolezni. tu smo že v enem precepu, ker mislim, da bi bilo prav, da so že te nalezljive bolezni, vsaj tiste znane, definirane. Če pa niso znane, pa so lahko potem tudi naknadno v ta zakon oziroma se lahko amandmirajo oziroma dodajo. Tu mislim, da je velika težava oziroma problem, ker potem lahko pride nehote ‒ bom govoril nehote, ker hočem biti konstruktiven ‒, do zlorabe na takšen ali drugačen položaj in glede podatkov in tudi glede samega zdravljenja in teh stvari. Potem druga zadeva, ki je tudi v amandmaju, ki ste ga dali, mislim, dali, mislim, da je bilo dobronamerno mišljeno, ampak niste predvidevali tega glede vročitve te karantenske odločbe. Se pravi, zdaj, če boste nekomu elektronski pošti poslali, žal v Sloveniji še vedno veliko Slovenk in Slovencev ne uporablja tega digitalnega podpisa oziroma elektronskega podpisa in tu zna biti problem glede teh rokov, ki jih potem definirate, 24 ur in te stvari. Se pravi, jaz bom dobil po elektronski pošti. Če nimam tiskalnika, dejansko se zakomplicirajo zadeve, po domače povedano, čisto tehnične narave so. Tu mislim, da bilo treba zadeve malo premisliti in tudi dodelati in še dodatno kaj spremeniti oziroma dodati. Potem naslednja stvar, z mojega stališča problematična, je to, da je to spet nujni postopek. Vem, saj vem, to so stvari, ki so pač trenutno res nujno, bom rekel, diskutabilne oziroma tudi prav, da o njih govorimo, da diskutiramo, da se o njih tudi argumentirano razpravlja; ne z argumentom moči, ampak z močjo argumenta. Mislim, da bi bilo prav, da bi se tudi kakorkoli odprla javna razprava na to temo, ker mislim, da bi bilo tudi ogromno strokovnih deležnikov, ki bi se še našli oziroma ki bi bili še dodatno odkriti. Tudi, kolikor sem razbral iz tega predloga, da je to v bistvu zaprta skupina, ki je predlagala zakon, se pravi na Ministrstvu za zdravje, če sem prav razumel, in da niste zunanjih deležnikov vključevali. saj boste razložili. V glavnem s tega stališča me te stvari zanimajo, kako bodo te nalezljive bolezni definirane oziroma tudi kako se kako se bo tudi z njimi ravnalo oziroma s temi podatki. Pa če razmišljate v tej smeri, da boste prav naredili seznam teh nalezljivih bolezni, za katere predvidevate, da bi spadale v ta kontekst oziroma ki jih imate sami v kakšni bazi po moje tudi določene. Mislim, da to odpre ogromno nekih še pa še čisto pravnih in zakonodajnih problemov, pa če hočete tudi ustavnih glede varstva osebnih podatkov, tudi, za katere nalezljive bolezni gre, in da ne bi prišlo do diskriminacije tudi na tej ravni, ko govorimo o nalezljivih boleznih oziroma boleznih na splošno. Mislim, da je prav, da se o tem tudi javno spregovori. Hvala.

tako s slovenskim kot z latinskim imenom, tako da te so naštete, niso vse. Zdaj, če bi jih dal 64 v ta začetek 19. člena bi bilo po moje to preveč. To je našteto. Zakaj nujnost postopka? Glejte, srečujemo se z vedno novimi sevi in lahko povem, da je tretji val, ki ga je Republika Slovenija preživela, upam, da zdaj lahko že rečemo preživela, ker so res podatki spodbudni, je povzročil nov sev, tako imenovan britanski sev. Vsi podatki kažejo, da so se z naraščanjem deleža tega seva na našem območju začele težave z večanjem števila hospitalizacij, predvsem pa z izrazitim dvigom hospitalizacije in intenzivni terapiji. Če je bil v drugem valu delež pri standardnem sevu v intenzivni terapiji nekje 17 %, se je zdaj občasno približal celo na 25 %. In zaradi tega mi dejansko potrebujemo čim hitreje možnost, da bomo imeli bolj učinkovito karanteno, imeli tudi možnost nadzora. Še tretje vprašanje. Ja, to izjavo načeloma oseba že lahko dobi, v kolikor pa oseba vnaprej izpolni informacijsko rešitev in potem ne želi prevzeti tega,

bo to izdal zdravstveni inšpektor ali bo to policija dostavila? Ker potem tudi pride v navzkrižje s Kazenskim zakonikom in te stvari. Če prav razumem. Če oseba nima elektronskega naslova, NIJZ posreduje izjavo o karanteni na domu pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje dokumentov v fizični obliki kot svojo dejavnost, ki izvede osebno vročitev v 24 urah.

Zame je človeštvo življenje največja vrednota, ki jo lahko premoremo. Verjamem in upam, da se s tem lahko poenotimo vsi v tej cenjeni dvorani. Bi rad na kratko spregovoril in povedal dve jasni dejstvi. Prvo dejstvo, omenjeni Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih, ki je v nujnem postopku, nikjer in nikoli ne omenja nobene represije. To je omenil tudi že marsikateri razpravljavec in danes večkrat tudi državni sekretar. Zato se sprašujem, ali z opozicijo beremo isto gradivo. Drugo dejstvo. Amandmaji, ki so bili vloženi, so bili vloženi po pravilniku, ki za to obstaja. Vloženi so bili na pravilen in eksakten način, amandmaji pa poskušajo in so bili pripravljeni v skladu s predlogi Zakonodajno-pravne službe. Mislim, da tukaj temu tudi ne moremo oporekati. Zaradi teh dveh bom sam podprl vse amandmaje koalicije in tudi predlog Zakona o nalezljivih boleznih. Bi pa, ker sem zelo podrobno poslušal predhodnico, ki je vodila to sejo, podpredsednico, in sem zelo mnenja, da replik in postopkovnih predlogov ne dajemo med razpravo in s tem nekako prekinjamo rdečo nit razprave, sem to zadnjo točko pustil za konec. Sam zelo rad prebiram in se poučujem o zgodovinskih dejstvih, sam zelo rad imam zgodovinske podatke in zgodovinske prelomnice me zelo zanimajo. Je pa bila pa predvsem zaradi tistih mladih, otrok in mladih in mladostnikov, predvsem pa tudi tistih, ki rešujejo križanke in nas tukaj poslušajo, in zaradi točnosti in eksaktnosti bi rad samo to povedal, in ker se nahajamo sedaj v Državnem zboru, bi samo rad kolegico malce popravil. Beseda parlament ne prihaja iz italijanskega korena besede »parlare«, ki pomeni govoriti, ampak prihaja iz francoskega korena besede »parler«, ki pomeni tudi govoriti, tako da bodo tisti, ki rešujejo križanke, znali točno ta podatek. Za razpravo se vam iskreno zahvaljujem. (PS Levica):** Hvala, predsedujoči. Dovolila si bom malo »parlare« tukaj v parlamentu. Skratka, poglejte, najprej, tukaj poslušam take razne trditve, da se enostavno moram oglasiti, pa se nisem mislila. Kaj je represija? Če ti zapreš ljudi v karanteno na podlagi 64 definiranih nalezljivih bolezni, ker ti pač to odredi neka institucija, svobode. Omejevanje svobode v imenu domnevne varnosti na podlagi spiska, kot sem prej slišala sekretarja, da je 64 celo opcij, na podlagi katerih te lahko nekdo zapre doma v karanteno. Kaj je to drugega kot represija? Seveda je to represija, seveda je to omejevanje državljanskih svoboščin in pravic! In tukaj ste pod vlado Janeza Janše strašansko kreativni, odkar imamo to epidemijo, bistveno manj pa ste kreativni in učinkoviti, ko gre dejansko za varnost ljudi pred okužbo. Ker če bi vam res šlo za varnost ljudi pred okužbo, potem bi delavcem že zdavnaj dali 100-procentno nadomestilo v času karantene in ljudje, ki so, recimo, na teh najnižjih plačah, ne bi, čeprav oni imajo simptome, rinili v službo na vsak način samo zato, ker se bojijo za lastno preživetje, ker 80 % pač poravnave njihove plače pač ni dovolj za preživetje. Temu se reče skrbeti za varnost, ne pa, da so veliki obrati odprti, tam se okužbe prenašajo sem in tja. Šole smo imeli najdalj časa zaprte in vendarle smo bili … Imeli smo lockdowne, med občinami nismo smeli prehajati. Skratka, neverjetno, kaj vse smo imeli, ampak bili smo v špici okužb lep čas. Svetovni špici. In zdaj boste vi ravno nam razlagali, kako uvesti trajni institut karantene, se pravi, tudi ko ni razglašene epidemije, in to na podlagi kar ‒če sem prav razumela državnega sekretarja, pa naj me, prosim, dopolni, če se mogoče motim –, baje da 64 prenosljivih bolezni. Se pravi, če se bo nekdo na NIJZ spomnil, da imam jaz nekaj, ne vem, nalezljiv prehlad, glejte, me bo lahko – to zdaj karikiram nalašč – mi bo gladko lahko odredil karanteno, ker si boste to izmislili. Me pa zanima, kdo mi bo to vročil, če ne bom imela dostopa preko elektronske pošte. To je moj kolega jasno vprašal, pa ni dobil odgovora. Ali je tukaj v igri tudi policija pri tem, da asistira?

to, da ti odrediš državljanu ali državljanki lahko karanteno kadarkoli, tudi izven časa, na domu na podlagi 64 možnih nalezljivih bolezni, da to ni kršenje državljanskih pravic in omejevanja svoboščin. Lepo vas prosim! Vi si lahko tam izmislite, ko ste na oblasti. Če vam kdo ne paše, ga lahko malo zaprete doma v karanteno. Ne me zafrkavati, o tem govorimo! Katera država, pa mi naštejte, prosim, države, si je izmislila trajni institut tovrstne karantene, kot jo vi zdaj predlagate. Izven časa epidemije. Mislim, obnašate se, kot da smo v permanentnem vojnem stanju in da permanentno smo ne vem kako zelo ogroženi in tako naprej. Skratka, glejte, ko je epidemija, je epidemija, razumemo, čeprav tudi tam vsega ne razumemo, ker ste šli marsikdaj predaleč. Ko ni epidemije, oprostite, pa še prvič vidim kaj takega in mi povejte države, ki to počnejo na tak način. Res bi rada slišala, v kateri demokratični družbi se dogaja tak precedens. Tako še enkrat prosim za jasen odgovor: Kdo konkretno vroči človeku to odredbo, mu to odredi, da mora biti v karanten?. Kdo, če ta človek tega ne more prebrati po elektronski pošti? Hvala.

Med njimi virusa SARS-CoV-2 ni, ker ta virus poznamo, verjetno, od decembra 2020, so pa podatki, da je bil pa verjetno ta virus res že nekaj mesecev tudi prej poznan, pa so dejansko bile informacije o tem skrite. Govorimo o tem, da se verjetno v prihodnosti bo pojavil še kakšen povzročitelj, ki ga ne bomo imeli med temi 64. SARS-CoV-2 je lep tak primer. In takrat, ko bo stroka ocenila, da gre za novega povzročitelja, se bo tudi lahko odredila karantena. Potem pa samo še na drugo vprašanje. Izjavo o karanteni na domu »pravni ali fizični osebi, ki opravlja vročanje dokumentov v fizični obliki kot svojo dejavnost«. Se pravi, pravna ali fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji opravlja vročanje dokumentov v fizični obliki kot svojo dejavnost v roku 24-ih ur.

tu imate tudi v 4. členu, kjer govorite o tej informacijski rešitvi iz prvega odstavka novega 19.b člena, seveda govorim o tej aplikaciji Ostani zdrav*.*

osebam, ki bodo preko te aplikacije zaznane kot osebe, ki so imele tvegan stik z neko drugo določeno osebo, ki je že zbolela v tem primeru. Kdo bo to preverjal, glede na to, da so bile tudi takšne ogromne težave s to aplikacijo v zadnjem času? Pa tudi žal je bilo premalo zanimanja glede te aplikacije. Mislim, da se tudi nekaj pravnih in tudi digitalnih vprašanj postavlja v tej smeri. Se pravi, se lahko zgodi, da bom imel to aplikacijo oziroma da imam aplikacijo, grem po mestu, je javni tvegan stik, okej; ampak to se potem lahko zgodi, da dobim avtomatsko izročeno oziroma izdano karantensko odločbo. Pridem domov, recimo že dobim v mail box, da imam karantensko odločbo. To ne vem, če je okej. Prosim, če mi gospod državni sekretar še to razloži.

zakona Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za javno upravo, kot pogodbenim obdelovalcem na portalu eUprava vzpostavi v roku 15-ih dni po uveljaviti tega zakona«. To je prvi odstavek. Drugi odstavek. »Do vzpostavitve informacijske rešitev iz prvega odstavka 19.b člena tega zakona oseba, ki je obveščena o tem, da je bila v visoko tveganem stiku neposredno od okužene osebe ali preko mobilne aplikacije Ostani zdrav iz 46. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, lahko pridobi dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic« in tako naprej. Se pravi, samo v tem času je tudi ta rešitev ponujena. Mi iščemo možnost, kako bi postopke tudi informatizirali. Hvala.

Karantena kot taka ni opredeljena ali pa se bo zdaj opredelila dokončno, kot je v Sloveniji tudi kje drugje. Praktično vse sosednje države imajo to zadevo urejeno ravno zato, ker je pomembno ščitenje in varnost ljudi pred nalezljivimi boleznimi. In zdaj samo poslušajte, kako ima ureditev Avstrija. Oni za namen preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni, »se osebe, ki so okužene ali obolele za nalezljivo boleznijo, ter osebe za katere se sumi, da so bolne

oziroma prenašalca nalezljive bolezni določa in posodablja pristojno zdravstveno ministrstvo.« Prav tako, kot bo pri nas. Na podoben način rešujejo in tudi noben ukrep, ki ga je Slovenija imela, ni tuj drugim državam. Še manj, mnogo bolj ostre so imele. Po nekaterih državah otroci res niso smeli niti pokukati ven za več mesecev.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

Prehajamo k 3.a členu. V razpravo dajem 3.a člen ter amandma poslanskih skupin SDS, Nove Slovenije in SMC. Želi kdo razpravljati?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

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, ki ravno prihaja, minister Boštjan Koritnik. Izvolite. Dober dan. Idealen timing, vidim. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pred vami je Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o državni upravi, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 8. aprila letos. V skladu s prvim odstavkom 17. člena veljavnega Zakona o državni upravi se v ministrstvu lahko imenujeta največ dve državni sekretarki oziroma državna sekretarja, v ministrstvu, pristojnem za finance, pa so lahko štirje. Predlog zakona, ki ga imate pred seboj, določa, da se lahko na Ministrstvu za zdravje namesto največ dveh, imenujejo največ trije državni sekretarji. (zakašlja) Se opravičujem, nisem ravno v formi, očitno. očitno. Torej, epidemija je razkrila številne šibkosti zdravstvenega sistema in opozorila na nujno potrebno reformo. Na to nas že več let opozarja tudi Evropska unija. Da bi dosegli zastavljene cilje, je nujna krepitev ministrstva, pristojnega za zdravje, tudi s številom državnih sekretark oziroma državnih sekretarjev v ministrstvu. Ministrstvo za zdravje je že dalj časa kadrovsko podhranjeno. Pred kratkim se je okrepilo z dodatnimi, nujno potrebnimi kadri, na ravni posameznih sektorjev in služb, vzporedno s tem pa je nujna tudi krepitev na ravni vodstva. Predvidene reforme so strukturnega značaja in pomenijo kot take trajne spremembe, zato je tudi potreba po dodatnem državnem sekretarju trajne narave. Ministrstvo za javno upravo je v skladu z novelo Zakona o državni upravi iz leta 2014 prevzelo v upravljanje informacijsko-komunikacijske sisteme državne uprave. Izvzeti so bili informacijsko komunikacijski sistemi za področja obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, policije, obveščevalno-varnostne dejavnosti, zunanjih zadev, preprečevanja in odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma ter upravljanje plačilnega prometa za proračunske uporabnike, in sicer zaradi narave delovnih področij posameznih organov in iz varnostnih razlogov. Danes predlagamo, da se iz centralizacije informatikov v državni upravi izloči tudi interni informacijski sistem ministrstva, pristojnega za notranje zadeve. V času od decembra 2014 do marca letos se je namreč pokazalo, da se interna informacijska sistema Ministrstva za notranje zadeve in policije procesno in podatkovno prepletata, saj izvaja ministrstvo vse podporne naloge za delovanje policije. Interni informacijski sistem Ministrstva za notranje zadeve zajema lokalno informacijsko omrežje, računalniško in strežniško opremo, potrebno za delovanje lokalnega informacijskega sistema, ter omrežno opremo, potrebno za delovanje lokalnega informacijskega sistema. Podatki, ki se zbirajo, obdelujejo in hranijo v internih informacijskih sistemih ministrstva z obema organoma v sestavi, torej policijo, Inšpektoratom Republike Slovenije za notranje zadeve, so takšne narave, da zaradi zagotavljanja ustrezno visoke stopnje varnosti niso primerni za prenos na skupno informacijo infrastrukturo, ki jo upravlja Ministrstvo za javno upravo. Prav tako interni informacijski sistem Ministrstva za notranje zadeve iz prej navedenih razlogov ni primeren za upravljanje na daljavo. Zaradi prepletenosti procesov tudi ni mogoče izvesti ločitev sistemov na interni informacijski sistem Ministrstva za notranje zadeve z nižjo stopnjo varnosti in pa informacijski sistem policije. Poleg področja policije Ministrstvo za notranje zadeve opravlja naloge tudi na področju javne varnosti, upravnih notranjih zadev in migracij, ker se v centralnem informacijskem sistemu opravljajo posamezni državotvorni informacijski sistemi, kot so aplikacije eUPP za vodenje postopkov, varnostnih preverjanj, TDRO ‒ torej tajni državni računalniški oblak ‒, informacijski sistem upravnih notranjih zadev, ki vsebuje 16 državotvornih registrov in aplikacij. Pri tem gre v večini primerov za storitve, ki so v skupni uporabi več državnih organov, za njihov razvoj in nadgradnje skrbi Ministrstvo za notranje zadeve, samo delovanje informacijske infrastrukture pa je v upravljanju Ministrstva za javno upravo. Ti državotvorni registri in sistemi ostajajo v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve in gostujejo na informacijsko-komunikacijskih sistemih državne uprave, ki so v pristojnosti Ministrstva za javno upravo. S tem pa je še naprej omogočena njihova širša uporaba, torej vseh uporabnikov na ravni celotne države. Hvala že vnaprej za podporo. lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku mag. Branku Grimsu. Izvolite. Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav! Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na 45. nujni seji dne 10. maja 2021 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o državni upravi, ki ga je Državnemu zboru v obravnavano predložila Vlada. V uvodni predstavitvi je državna sekretarka Ministrstva za javno upravo gospa Urška Ban poudarila, da bodo sedaj lahko na Ministrstvu za zdravje trije državni sekretarji kot trajna rešitev in pa da predlagaj izločitev informacijskega sistema Ministrstva za notranje zadeve iz centralizacije informatike v državni upravi, in sicer zato, ker se je izkazalo, da se ta interni informacijski sistem MNZ in policije procesno in podatkovno preveč prepletata, gre torej za zaščito podatkov. V razpravi je bilo predvsem izpostavljeno, da je potrebno omejevati število državnih sekretarjev, da bi bilo verjetno bolje to urediti kot sistemsko, vendar je bil ključni argument, ki ga je dal tudi predsednik odbora, da so tukaj s pandemijo novi, povsem drugačni izzivi, osebne razmere in tega seveda v času, ko se je sprejemal osnovni zakon, nikakor ni bilo mogoče predvideti. Zato je predlog, ki je pred nami, utemeljen in upravičen. Obenem je bila izražena tudi podpora ministru Poklukarju in njegovim sodelavcem za odlično opravljeno delo v času njegovega ministrovanja in želja, da bo z novim državnem sekretarjem to delal še bolj uspešno. Glede na to, da amandmaji niso bili vloženi, je potem odbor glasoval o vseh členih zakona oziroma celotnem besedilu hkrati in ga izglasoval z 11 glasovi za in 3 proti. S tem je bil za Državni zbor v drugi fazi obravnave na seji pristojnega delovnega telesa pač predlog zakona sprejet, zato Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo predlaga, da Državni zbor Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o državni upravi

49. dan je danes. 49. dan, odkar manjšinska koalicija s podporniki blokira polnopravno delovanje opozicije v delovnih telesih Državnega zbora. Pa je Poslovnik Državnega zbora popolnoma jasen. Ob razdelitvi mest v delovnih telesih je treba upoštevati velikost posamezne poslanske skupine ter razmerje med poslanci koalicije in opozicije. Vse jasno. V praksi seveda ni tako, ker si ta manjšinska koalicija, skupaj s podporniki, dobesedno prisvaja mesta, ki ji ne pripadajo. In zaradi tega je vprašljiva legitimnost odločanja ne le v delovnih telesih, temveč celotnega zakonodajnega postopka. In zato je ta protest Liste Marjana Šarca, ker hočemo doseči odpravo tega neustavnega stanja. Smo sicer sami v tem protestu na ta način, ampak vztrajamo, ker smo prepričani, da delamo prav, ker smo prepričani, da je cilj pomembnejši in cilj je zaščita demokracije in njenih vrednost. Sicer pa v zvezi s spremembami Zakona o državni upravi ugotavljamo, da je vprašanje števila državnih sekretarjev na ministrstvih aktualno skoraj v vsakem mandatu, pri čemer je seveda zanimivo, da ko ste stranka stranka SDS partnerji v opoziciji, širjenju zasedbe sekretarjev nasprotujete, ko ste na oblasti, jo pa predlagate. Vendar v Listi Marjana Šarca razumemo sedanje razmere in vemo, pred kakšnimi izzivi je Ministrstvo za zdravje. Predlagano izvzetje informacijskega sistema Ministrstva za notranje zadeve iz centralizirane informatike v državni upravi se zdi smiselno. Izkušnje iz časa, ko smo v Listi Marjana Šarca vodili prav resorja javne uprave in notranjih zadev, kažejo, da je to smiselno iz več razlogov, predvsem zaradi večje informacijske odpornosti sistema notranje varnosti Republike Slovenije in predvsem zaradi zagotavljanja večje informacijske varnosti. Imamo pa v zvezi s tem vendarle v Listi Marjana Šarca nekaj zadržkov. Na Ministrstvu za notranje zadeve področje informatike pokrivata dve službi; ena na upravnem delu, druga na policiji. In v času te vlade smo s strani ministra za notranje zadeve priče politizacije policije in njihovih apetitov po nadzoru na vseh področjih. Zato se seveda zaradi tozadevne prakse in delovanja ministra za notranje zadeve prav lahko zgodi, da se po decentralizaciji z združitvijo obeh služb pojavijo apetiti oziroma odprejo odprejo možnosti nadzora s strani policijskega dela informatike, ki je kadrovsko in finančno precej močnejši, na civilni oziroma upravni del ministrstva. Posledično bomo lahko v prihodnje priča, upajmo, da ne, morebitnim političnim zlorabam, kot so izvajanje nadzora s strani policije nad zaposlenimi na Ministrstvu za notranje zadeve, ali pa pri samem delovanju ministrstva, ali pa v samih posameznih postopkih policije. Vsekakor gre za izjemno pomembno odločitev znotraj sistema notranje varnosti, ki zahteva predvsem strokovni razmislek in načrt organizacije, modernizacije vodenja in upravljanja informacijskega sistema notranjih zadev. Sicer pa v Listi Marjana Šarca si bomo še naprej tudi z obstrukcijo delovnih teles prizadevali odpraviti neustaven položaj v Državnem zboru. Ne pomeni, da bomo v prihodnje, tako kot tudi doslej ne, lajšali delo vladi Janeza Janše. Ravno nasprotno, še bolj ji bomo gledali pod prste. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov bo predstavila mag. Bojana Muršič. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednik, za besedo. Spoštovani minister, kolegice in kolegi! Socialni demokrati razumemo, da si katerikoli vlada skuša organizirati delo tako, da bo uspešno izpeljala zastavljene predvolilne cilje, kot tudi cilje, ki presegajo eno vlado. Zato s tega vidika predlagana novela Zakona o državni upravi niti ni sporna in ji na nek način težko tudi nasprotuješ. Vendar se leto dni pred rednimi državnozborskimi volitvami, mogoče predčasnimi, sprašujemo, ali je pravi čas za spremembo v delu, ko si Vlada prizadeva uzakoniti možnost dodatnega tretjega državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje. Na tej točki moram izpostaviti, da je Ministrstvo za zdravje več kot dva meseca od 18. 12. 2020 do 23. 2. 2021 vodil resor predsednik Vlade kar sam. Le-ta pa je celo razmišlja, da bi vodenje Ministrstva za zdravje prešlo na hokejski način letečih menjav ministrov. Roko na srce, tudi z izbiro državnih sekretarjev ni bilo sreče. Spoštovani! Predlog oziroma razlog dodatnega državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje predlagatelj, torej Vlada, opravičuje s tem, da so na Ministrstvu za zdravje nujno potrebne reforme strukturnega značaja in kot take pomenijo trajne spremembe. Sistemsko financiranje zdravstva, pospešitev digitalizacije v zdravstvu, nujne zakonodajne spremembe in reforme, na katere Evropa opozarja že kar nekaj časa, prenova plačnega sistema v zdravstvu in vzpostavitev večje odpornosti zdravstvenega sistema proti izrednim dogodkom in prihodnjim epidemijam so torej področja, na katerih moramo v prihodnjih letih narediti preboj. Kot je v noveli zakona navedeno, na ministrstvu poteka reorganizacija ministrstva. Ustanovljena sta bila dva nova direktorata, in sicer Direktorat za zdravstveno ekonomiko in Direktorat za razvoj zdravstvenega sistema, ki sta organizacijsko podlaga za uresničevanje ciljev opisane reforme. Prav tako navajajo, da se je ministrstvo okrepilo z dodatnimi nujno potrebnimi kadri na ravni posameznih sektorjev in služb. Ustanovitev dveh novih direktoratov pa je podlaga in nujna za imenovanje novega tretjega državnega sekretarja. Če se v tem delu navežem še na mnenje Zakonodajno-pravne službe, ponovno opozarja na odstop od sistemske rešitve, ki dopušča največ dva državna sekretarja na ministrstvih, in da je vprašanje števila državnih sekretarjev treba urediti na sistemski ravni. To mnenje lahko razumemo tudi kot napotitev politike, da se nujno dogovori o številu državnih sekretarjev na ministrstvih, nenazadnje tudi v Kabinetu predsednika Vlade in s tem preprečimo nadaljnje parcialno urejanje in imenovanje političnih funkcionarjev vsakokratne vlade in s tem tudi bohotenje državne uprave. Spoštovani! Tako zahtevno področje, kot je zdravstveni sistem v naši državi, namreč ne more sloneti le na dodatnem državnem sekretarju, ampak mora sloneti na politiki, ki bo dala jasne usmeritve, v katero smer bo šel naš zdravstveni sistem. Socialni demokrati smo in bomo zagovorniki kakovostnega javnega zdravstvenega sistema, ki bo dostopen vsem, ne glede na debelino denarnice. Na podlagi vsega navedenega Socialni demokrati zakonu ne moremo dati podpore. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Levica bo predstavil Boštjan Koražija. Izvolite. Spoštovani, hvala za besedo. Spoštovana, hvala za pomoč! Razprava o tem, koliko državnih sekretarjev naj imajo ministri, je pogosta. Tudi bistvena rešitev novele Zakona o državni upravi se nanaša ravno na dodelitev še enega državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje. Praktično vsaka vlada do sedaj je želela kakšnega državnega sekretarja več. Leta 2002 je imelo vsako od ministrstev največ enega državnega sekretarja, leta 2012 se je kar z amandmajem število povečalo na dva, leta 2014 se je na Ministrstvu za finance to število kar podvojilo – na štiri. Ko je želela dodatnih šest državnih sekretarjev zaposliti vlada Marjana Šarca oziroma Poslanska skupina LMŠ, je to preprečil prav ta odbor, proti pa je bila tudi današnja koalicija. Gospod Zvonko Černač, takrat poslanec, danes minister, je v imenu SDS celo opozoril, da zaradi dodatnega državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje ne bo nič manj mrtvih zaradi gripe, rezultati v zdravstvu pa, da ne bodo nič boljši. Danes ta ista SDS očitno meni, da bomo epidemijo zaustavili s političnim kadrovanjem. To je skoraj razumljivo, ker pri političnem kadrovanju je namreč ta vlada veliko bolj spretna kot pa je pri reševanju oziroma tudi s spoprijemanjem z epidemijo. Dejstvo je, da danes uzakonjamo še eno dodatno dobro plačano politično funkcijo in nič drugega. Zaradi dodatnega političnega funkcionarja ne bo nič bolj učinkovito cepljenje in ne bodo nič bolj učinkovite cepilne strategije, nič več ne bo razpoložljivega cepiva in nič manj javnega denarja ne bo odteklo v zasebne žepe. Da ne gre za nič drugega kot za eno dobro plačano službo več, dokazuje tudi razvrstitev prioritet te vlade. Če bi Vlada želela okrepiti javni zdravstveni sistem, bi mu lahko namenila 780 milijonov evrov, pa jih je raje namenila oboroževanju. Če bi hotela izboljšati javno zdravstveno infrastrukturo, bi ji lahko namenila skoraj milijardo evrov, pa jo bo z davčnimi odpustki raje namenila peščici najbogatejših. Če bi bil cilj res boljše javne, vsem dostopne zdravstvene storitve, bi ukinila dopolnilno zavarovanje in prenehala s postopno privatizacijo. Tudi to je vse prej kot v interesu te vlade. V Levici smo v času epidemije ves čas podajali konstruktivne predlog rešitev, ves čas smo opozarjali na napake in predlagali konkretne ukrepe, a vedno nas je Vlada zasula z očitki o nekonstruktivnosti in nagajanju ter nadaljevala s svojim popolnoma nedemokratičnim, represivnim in na čas avtokratskim postopanjem. Epidemija je tako le dimna zavesa za vse nečednosti te vlade in priročen izgovor za vse zgrešene politike, ki jih žal ta vlada vodi, vključno z današnjo novelo Zakona o državni upravi.

Upravljanje vsakega uspešnega podjetja ter tudi upravljanje države, če želi biti uspešna in prodorna, ne sme biti togo, predvsem pa se mora hitro odzvati na različne razmere, ki vladajo na trgu oziroma v nekem okolju. Današnji predlog Vlade Republike Slovenije, ki nam je v obravnavo posredovala Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o državni upravi v Novi Sloveniji vidimo v luči odziva Vlade in Ministrstva za zdravje za še boljši odziv na izzive, ki jih vsem nam in svetu predstavlja boj z nevidnim sovražnikom covidom-19. Državna uprava deluje v skladu z določbami Ustave Republike Slovenije ter zakoni in podzakonskimi predpisi. Določba prvega odstavka 120. člena Ustave Republike Slovenije določa, da se organizacija uprave, njene pristojnosti in način imenovanja njegovih funkcionarjev urejajo z zakonom. V tem primeru osnovne določbe glede državnih sekretarjev ureja 17. člena Zakona o državni upravi, ki določa, da se na posameznem ministrstvu lahko imenujeta največ dva državna sekretarja, sekretarja, kot izjemo pa se še danes določa Ministrstvo za finance, kjer je mogoče imenovati štiri državne sekretarje. Vsi se zavedamo, da je najhujša epidemija našega časa prinesla dodatne izzive, ki so spremenili aktivnosti ter način dela na Ministrstvu za zdravje. Začrtano delo ministra za zdravje gospoda Poklukarja želi ovire rešiti, zato si je minister zadal številne cilje, med drugim med drugim tudi prepotrebne reforme strukturnega značaja. V postopku je reorganizacija ministrstva, ustanovljena sta bila dva nova direktorata, in sicer Direktorat za zdravstveno ekonomiko in Direktorat za razvoj zdravstvenega sistema, ki sta organizacijska podlaga za močnejšo vlogo in krepitev omenjenega ministrstva. Zahtevana situacija prinaša zahtevne izzive in temu se moramo prilagoditi. V Novi Sloveniji zato podpiramo dvig števila državnih sekretarjev na Ministrstvu za zdravje s sedanjih dveh na tri. Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati podpiramo delovanje ministra Poklukarja. Zaupamo mu, da bo s svojo ekipo uspešno naslovil izzive, ki so pred njim. Druga sprememba iz predloga zakona zasleduje cilj povečanja ravni informacijske varnosti. Ministrstvo za notranje zadeve se gotovo zaveda pomena visoke stopnje varnosti podatkov, zato predlaga, da se interni informacijski sistem Ministrstva za notranje zadeve izloči iz centralizacije informatike v državni upravi. Ločitev sistemov je nujna in smotrna, saj bo zaradi predlagane spremembe in dopolnitve zagotovljeno bolj učinkovito in pregledno ter varnejše izvajanje nalog ministrstva. Interna informacijska sistema Ministrstva za notranje zadeve in policije se procesno in podatkovno zbirajo in obdelujejo in hranijo v internih informacijskih sistemih ministrstva z obema obema organoma v sestavi; policije in Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve. So takšne narave, da zaradi zagotavljanja ustrezno visoke stopnje varnosti niso primerni za prenos na skupno informacijsko strukturo, jo upravlja Ministrstvo za javno upravo. Sama prepletenost sistemov pa onemogoča dotičnemu sistemu za interni informacijski sistem Ministrstva za notranje zadeve z nižjo stopnjo varnosti in informacijski sistem policije z višjo stopnjo varnosti. Nekoliko nas čudi, da se v časovnem intervalu od decembra 2014 do marca 2021 šele pod to vlado pokazala motivacija, da se to vprašanje končno razreši. Iz vseh navedenih razlogov bomo krščanski demokrati sočasno podprli predlagani Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi. Hvala za pozornost.

Hvala za besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim, posebej ministru! Spremembe in dopolnitve Zakona o državni upravi, o katerih bomo odločali danes, zajemajo dve ključni spremembi trenutne ureditve. Prva predlaga, da se interni informacijski sistem Ministrstva za notranje zadeve izloči iz centralizirane informatike v državni upravi, saj se je pokazalo, da se interna informacijska sistema Ministrstva za notranje zadeve in policije procesno in podatkovno prepletata. V SMC verjamemo v smiselnost predloga, saj bo prinesel predvsem večjo stopnjo varnosti zbranih in obdelovanih podatkov. Druga sprememba pa povečuje število državnih sekretarjev na ministrstvu, pristojnem za zdravstvo, in sicer z dosedanjih dveh na največ tri državne sekretarje. Slednja sprememba je bila zaradi različnih mnenj deležna nekoliko večje pozornosti. V SMC razumemo tudi pomisleke Zakonodajno-pravne službe, ki v svoji obrazložitvi opozarja na odstop od sistemske ureditve, hkrati pa se zavedamo izjemnih razmer, s katerimi se sooča Ministrstvo za zdravje in ki so spodbudile težnjo po spremembi tega zakona. Dejstvo je, da aktualna situacija z epidemijo in še kako nujne reforme na področju zdravstva zahtevajo kadrovske okrepitve, med njimi tudi na področju državnih sekretarjev. Dejstvo je tudi, da zaradi dinamičnosti narave dela in spreminjajočih se okoliščin ni možno za dlje časa vnaprej postaviti kadrovske strukture na posameznih ministrstvih. Odprava in ublažitev posledic epidemije sta pravi korak do normalizacije trenutne zdravstvene slike. Obenem pa je epidemija še bolj razgalila številna nerešena vprašanja iz preteklosti. Naš apel gre v smeri, da bo potrebno v prihajajočem obdobju še bolj intenzivno odpravljati posledice nezadostnega razvoja zdravstva v preteklih obdobjih ter poskrbeti, da bo slovenski zdravstveni sistem pripravljen na dolgoročne pritiske, predvsem pa vsem državljankam in državljanom zagotoviti dostopne in kakovostne zdravstvene storitve ter končno urediti dolgotrajno oskrbo. Novoimenovani državni sekretar bi na Ministrstvu za zdravje bil nosilec aktivnosti na ekonomskem in zakonodajnem delu reform kot tudi na področju digitalizacije slovenskega zdravstvenega sistema, ki je prav tako nujna. V kolikor predlagana sprememba v obliki kadrovske okrepitve vodi do večje operativnosti Ministrstva za zdravje in čim hitrejšo ureditev že omenjenih zadev,

pozdravljeni, predsedujoči. Spoštovani minister, kolegice poslanke in poslanci! Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o državni upravi v prvi vrsti predvideva povečanje števila državnih sekretarjev na Ministrstvu za zdravje, in sicer z dveh na tri državne sekretarje. Druga predlagana rešitev pa se nanaša na informacijsko-komunikacijske sisteme. Zaradi varnosti predlog predvideva izločitev informacijskega sistema Ministrstva za notranje zadeve iz centralizirane informatike v državni upravi. Tak sistem vsebuje občutljive podatke, saj se prepleta s sistemom policije, ki pa je iz centralnega sistema državne uprave že izvzet. Predlagatelj, torej Vlada, navaja, da je okrepitev Ministrstva za zdravje nujna predvsem zaradi ureditve sistema financiranja zdravstva in pospešitve digitalizacije zaradi uzakonitve reforme, ki jo od nas zahteva Evropska unija, ter za učinkovito spopadanje z epidemijo in zaradi vzpostavitve večje odpornosti zdravstvenega sistema. Nenazadnje pa je napovedana tudi prenova sistema plač zaposlenih v zdravstvu. Jasno kot beli dan je, da razmere v slovenskem zdravstvu so težke in tega se v stranki SAB zelo dobro zavedamo. Že pred izbruhom epidemije covid-19 je bilo evidentno, da ima naš zdravstveni sistem številne pomanjkljivosti. Med drugim predolge čakalne vrste, slabo organizacijo delo, za te namene pa se je v zdravstvenem resorju namenjalo bistveno premalo sredstev. Epidemija je šibkosti zdravstvenega sistema še dodatno razkrila in poglobila, vrednoto kolektivnega zdravja pa nedvoumno postavila na prvo mesto. Trenutna situacija je že na meji vzdržnega, še posebej na področju dostopnosti do zdravstvenih storitev. Eden izmed najbolj perečih problemov v zdravstvu so še vedno čakalne vrste, stanje pa se zaradi epidemije še dodatno slabša. Običajno je, da si vsakokratna vlada sama koordinira in organizira delo in če sedanja vlada ocenjuje, da potrebuje okrepitve na Ministrstvu za zdravje, ji ne moremo osporavati. Vsem skupaj nam mora biti absolutna prioriteta, da zajezimo širjenje koronavirusa in se učinkovito spopadamo z epidemijo ter da se razmere v zdravstvu kar se da hitro normalizirajo. Ob tem pa opozarjamo, da bomo od okrepljene ekipe na Ministrstvu za zdravje pričakovali učinkovite rešitve; takšne, ki bodo zdravnikom in zdravstvenim delavcem prinesle ustrezno organizacijsko, kadrovsko in plačno politiko, državljankam in državljanom pa učinkovito in dostopno javno zdravstvo. Za stranko SAB, socialne liberalne demokrate, je zagotavljanje zdravja državljanov in ureditev področja zdravstva na prvem mestu,

Hvala za besedo, gospod podpredsednik, gospe poslanke, gospodje poslanci! V ustavni delitvi oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno opravlja državna uprava svoja pooblastila znotraj izvršilne veje oblasti, kjer izvaja upravne naloge. Potreba po boljšem upravljanju je nujnost, spreminjanje in prilaganje organizacijskih struktur pa posegata v ustaljene interese in navade. Upravljanje javnih zadev je področje boja za oblast, toda mora biti tudi področje opravljanja nalog. Predlog sprememb zakona posega na področje dveh ministrstev, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za notranje zadeve. Na Ministrstvu za zdravje je predlagana možnost povišanja števila državnih sekretarjev z dveh na tri. Predlog ni presenetljiv, če upoštevamo zgolj podatek, da se je proračun tega ministrstva v letošnjem letu povečal s prvotno načrtovanih 193 milijonov evrov na 528 milijonov evrov, to se pravi za 334 milijonov evrov v enem letu, in da je v sprejetem proračunu za leto 2022 predvidenih 294 milijonov odhodkov na tem ministrstvu. Za primerjavo. Realizacija odhodkov proračuna v letu 2019, se pravi v zadnjem predkriznem letu, na Ministrstvu za zdravje je bila 183 milijonov evrov. S tako enormno povečanim proračunom je potrebno upravljati, zato pa so potrebni tudi dodatni ljudje. Ob tem ni mogoče spregledati, da so načrtovane tudi velike pospešitve digitalizacijskih procesov v zdravstvu, da je pripravljenih več nujnih zakonodajnih sprememb, nanašajočih se na implementiranje izkušenj, pridobljenih med epidemijo. Predvsem pa bo potrebno oblikovanje predlogov dolgoročnih ukrepov za vzpostavitev večje odpornosti zdravstvenega sistema proti izrednim dogodkom. Ravno tako pa si ne kaže ustvarjati iluzij. Zgolj numerično povečanje števila državnih sekretarjev samo po sebi ne bo nadomestilo zmožnosti, sposobnosti, ambicij in volje, ki so potrebne za opravljanje takega dela, prav tako pa ne bo nadomestilo potreb in možnosti, ki jih zagotavlja ministrstvo kot organizacijski sistem. Državni sekretarji in sekretarke naj bi imeli močan značaj in komunikacijske spretnosti, naj bi bili dobro informirani in sposobni strateškega razmišljanja. Ministri, ki jih imenujejo, pa morajo jasno izraziti, kaj se od njih pričakuje: znanja, spretnosti, učinkovitosti, kakšni dosežki, katere ključne odnose morajo vzpostaviti in uporabiti, to pa je zlasti vprašanje odgovornosti, zakaj ni učinkovite oblasti brez odgovornosti. Demokratične izkušnje politične odgovornosti imajo korist za boljše opravljanje javnih pooblastil. Sprememba zakona predvideva tudi, da bi se interni informacijski sistem ministrstva pristojnega za notranje zadeve izločil iz centralizirane informatike v državni upravi. Iz informacijsko-komunikacijskega sistema so zavoljo svojih specifičnih lastnostni in značilnosti, pomembnih za obstoj in delovanje države, že izvzeta nekatera področja. Denimo obramba, zunanje zadeve, policija, obveščevalno-varnostna dejavnost in še nekatera druga. Svoje vrste paradoks pa je, da je znotraj sistema ostalo Ministrstvo za notranje zadeve, katerega organ v sestavi je tudi policija. Med njima prihaja do nujnih procesnih in podatkovnih prepletanj, podatki pa so tudi takšne narave, da zaradi zagotavljanja ustrezno visoke stopnje varnosti niso primerni za prenos na skupno informacijsko platformo. Od uveljavitve prvotne verzije zakona do danes je preteklo malo več kot 6 let. Ali se je v tem času lahko preverilo, da bi varnostno zanimivi podatki lahko prešli v nepooblaščene roke? Na seji Odbora za notranje zadeve smo dobili odgovor, da se to ni zgodilo. Poslanci Poslanske skupine Desus bomo podprli spremembo in dopolnitve Zakona o državni upravi. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško. Izvolite. **DUŠAN Lep pozdrav vsem skupaj! Predloga zakona, ki ga imamo na mizi, je zelo dobrodošel, saj je vsaka dodatna kadrovska okrepitev več kot zaželena, sploh sedaj v času epidemije covida-19, ko je zatečeno stanje treba čim prej rešiti. Pred seboj imamo spremembo 17. člena Zakona o državni upravi. Trenutno je najbolj na tapeti naše podhranjeno zdravstvo, zato je prav, da imamo na Ministrstvu za zdravje možnost enake kadrovske okrepitve več; torej da je na mestu dveh mogoče imenovati največ tri državne sekretarje oziroma sekretarke. Tudi mi v Slovenski nacionalni stranki si želimo, da bi Ministrstvo za zdravje v svoji sredini imelo predvsem prvovrstne, suverene in strokovne državne sekretarje, ki bodo kos svoji novi funkciji. Tako kot Zakonodajno-pravna služba Republike Slovenije smo tudi mi v Slovenski nacionalni stranki opazili, da gre že za drugi odstop od sistemske ureditve. Vprašamo se tudi lahko, ali je na dolgi časovni rok takšna kadrovska struktura ustrezne, kajti upravljati z več sto milijoni evrov ni mačji kašelj. Krepite Ministrstva za zdravje se opravičuje s tem, da bo potrebno čim prej celovito urediti financiranje našega zdravstva. Pospešeno se bo delovalo tudi na področju digitalizacije, na vzpostavitvi odpornosti proti izrednim dogodkom, kot je ta in drugi, prenovi sistem plač zaposlenih v zdravstvu. Naše priporočilo oziroma pobuda Vladi Republike Slovenije za njeno nadaljnje delo bi tudi bila, da se števila državnih sekretarjev loti bolj sistemsko, celo na celostni način. bodoče nas torej čakajo številne reforme, novelacije zakonov, kar bo vsekakor trd oreh, saj je epidemija povsem razgrnila številne šibkosti in to ravno na področju zdravstva. Z novelo zakona se tudi interni informacijski sistem ministrstva, pristojnega za notranje zadeve, izloči iz centralizacije informatike v državni upravi. Želimo si, da Vlada Republike Slovenije, minister in vsi njegovi sodelavci še naprej do konca tega mandata delajo, da se jim ne meče polena pod noge, ker drugače ne bomo nikamor prišli, nastradali pa bodo naši državljani in državljanke. Zavedati se moramo, da so v tem trenutku postavljeni pred številne, še neznane izzive, ki jih še čakajo v prihodnosti. V težkih časih moramo državljani in državljanke Republike Slovenije stopiti skupaj in si pomagati z roko v roki. Zadeve, kljub temu da so pereče in zatečene, morajo v naši demokratični družbi potekati zakonito in transparentno. Predvidene so tudi finančne posledice za državni proračun in druga javna finančna sredstva, in sicer v plači novega državnega sekretarja, ki bodo na mesečni ravni znašale 5 tisoč 660 evrov bruto, Slovenski nacionalni stranki smo naklonjeni pozitivnim posledicam, ki jih bo definitivno občutilo gospodarstvo in državna uprava pri svojem poslovanju. Na koncu bi še rekel, da ima državni sekretar, kot vemo, status funkcionarja in lahko s pisnim pooblastilom nadomešča ministra, kadar je ta odsoten. Kljub temu si mi, poslanci, pri pomembnih perečih predlogih zakonov, ki so zelo medijsko odmevni, želimo ministra oziroma ministrico, da nam iz prve roke pove kako zadeve stojijo.

Hvala